o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu treba sprejeti predvsem iz enega razloga, ker promet ustvarja več kot tretjino teh

trije glavni razlogi, zakaj je treba pri tem prehodu izdelati infrastrukturo za alternativna goriva. Prvič lahko govorimo o dostopnosti, ker je enostaven dostop do polnilnih postaj,

Poleg tega pa seveda razvoj teh polnilnih mest ponuja tudi možnost za gospodarski razvoj, saj se s tem lahko ustvarjajo nova delovna mesta in pa spodbujajo tudi inovacije. Kaj pa so razlogi za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu? Zagotovo je na prvem mestu okoljski učinek, ki ga imajo fosilna goriva, kot so nafta, plin, na okolje. Ta je seveda brez dvoma negativen in z njim ustvarjamo toplogredne pline, prispevamo k podnebnim spremembam, onesnažujemo zrak in vodo in nenazadnje tudi izgubljamo habitate za živali. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, da imamo omejenost zalog fosilnih goriv.

geopolitična nestabilnost. Velika količina fosilnih goriv je v državah, ki jih je relativno malo in imajo s tem bistven vpliv na ostali svet in spravljajo spravljajo ostale države, vključno s Slovenijo, v energetsko odvisnost, ki pa, če gledamo s strateškega vidika, lahko zelo prizadene tako Slovenijo kot ostale države, ki nimajo fosilnih energentov ali pa jih imajo v relativno omejenem obsegu. V Sloveniji je bilo v zadnjih desetih letih vzpostavljenih približno dva tisoč polnilnih mest.

ni bilo nobene izmenjave podatkov ali pa vpogleda v podatke o tem, kje se polnijo posamezna vozila v realnem času. In s tem, ko bo vzpostavljena ta nacionalna enotna dostopna točka, bomo v bistvu pokrili, se mi zdi, tudi eno od teh pomembnih stvari, ki bo uporabnikom omogočala jasno sliko o tem, kje lahko svoja svoja vozila priključijo in jih polnijo. Pomembno se mi zdi tudi to, da bomo z državnim načrtom teh hitrih polnilnih mest in pa seveda ostalih polnilnih mest nekako na usmerjen način naslovili tudi tiste izzive, ki jih pred nas postavlja poselitveni vzorec, prometni tokovi, dnevne migracije, vključiti vključiti pa bo seveda treba tudi občine, ki bodo lahko te stvari, probleme ali pa izzive v zvezi s polnilno infrastrukturo, naslovile skozi celostno prometno načrtovanje znotraj svojih občin.

infrastrukture za alternativna goriva in spodbujanje prehoda prometa na alternativna goriva narediti premike vsaj še na dveh področjih, in sicer pri izboljšanju infrastrukture, namenjene javnemu prevozu, predvsem pri vrstah javnega prevoza. Mi kot posamezniki se bomo morali začeti obnašati okoljsko vzdržno in svoj lastni ogljični odtis spraviti na nič. Hvala lepa.

imenu! Podpiram e-mobilnost, to je dejstvo, s katerim se bomo morali nekako soočiti. Vendar s tem zakonom, ki ga imamo pred sabo danes, po moje teh želenih rezultatov, ki smo si jih zastavili, žal ne bomo dosegli, ker je premalo ambiciozen. Spomnimo se, nekaj časa nazaj sta Evropski svet in Evropski parlament sprejela časovnico, da bi naj po letu 2035 prepovedali prodajo motorjev z notranjim izgorevanjem, seveda pa tudi sprejeli sklep, da bi se naj po letu 2030 zmanjšal izpust CO2 za 55 %. 55 %. Na kakšen način je Evropski svet oziroma parlament sprejel ta dva zakona oziroma to omejitev prodaje avtomobilov z notranjim izgorevanjem, s pomočjo kakšnih lobijev, v to se ne bi spuščal, ampak prav gotovo nas bo zaradi te odločitve v bodoče nekako v vseh državah, ali pa tudi ne v vseh, bolela glava. To časovnico bo po mojem treba kar nekajkrat prestaviti, sploh zaradi tega, ker po Evropi nismo vse države enako pripravljene na to časovnico, kajti kot ste že skoraj vsi razpravljavci ugotovili, nimamo enako razvite polnilne infrastrukture in teh zadev. V Sloveniji imamo še poseben problem, sploh v teh stanovanjskih naseljih, v katerih je slaba elektro infrastruktura omrežja, tako da jaz z vidika investicij v tem posodabljanju ne vidim neke perspektive, vsaj v kratkem ne. ne. Prej je gospa sekretarka omenila neko diskriminacijo glede polnilnih mest v Sloveniji. Jaz bi rekel, da se diskriminacija trenutno diskriminacija trenutno že izvaja prav na področju te infrastrukture, elektro infrastrukture, kajti po podatkih, kot jih lahko dobimo, vidimo, da tisti, ki se hočejo priključiti na na elektrarne, ki hočejo namestiti sončne celice na svoje domove, je veliko več teh vlog zavrnjenih v severovzhodni Sloveniji, v okolici Maribora, na podeželju. Po drugi strani, če pa gledamo ta centralni del Slovenije ali Gorenjsko, je pa tega veliko manj. Ti podatki bi bili prav gotovo še veliko slabši, ampak ljudje se pač med sabo zmenijo, dogovorijo, informacije tečejo in točno se v posameznih stanovanjskih delih, naseljih, vaseh ve, kdo je dobil zadnji možnost priključitve svojega objekta na to na to infrastrukturo in potem naslednji potencialni investitorji pač ne iščejo več tega soglasja, da bi se priključili,

veliko večji. Zdaj pa če se vrnem nazaj na to, kar danes obravnavamo, to je, kako povečati število električnih avtomobilov oziroma prehod na ta del. Mislim, da je uporaba električnega avtomobila oziroma nakup avtomobila smiseln tistim, ki imajo svojo polnilnico, ki so priključeni na to infrastrukturo in ki imajo svojo sončno elektrarno. Vemo, da je cena teh uslug na polnilnicah različna, različna je od moči in dolžine polnjenja na polnilnicah.

vemo, da bi za 100 kilometrov potrebovali nekje med 6 in 14 evri, če bi polnili avtomobil na teh polnilnicah. Če pogledamo k našim severnim sosedom, je ta cena še krepko višja, tu bi prišli mogoče celo na 25 evrov na 100 kilometrov. Ljudje si kaj kmalu preračunajo smiselnost nakupa električnega avtomobila, če nimajo svoje polnilnice. Da si v tem trenutku kupite avtomobil in ga polnite na teh polnilnih mestih, kaj hitro izračunate, da se z enim povprečnim varčnim avtomobilom vozite skoraj za isto ceno. ceno. Jaz mislim, da je, tako kot sem že prej rekel, polnilna infrastruktura problem, ampak ta polnilna infrastruktura je bolj kot ne namenjena tranzitu, delno tudi nam, ampak mi potrebujemo vlaganje v to elektro infrastrukturo, ki bo v stanovanjska naselja pripeljala nove nove investicije, s katerimi bo pač omogočeno, da bodo ljudje lahko svoje objekte priključili na to infrastrukturo. Tu v tem zakonu je tudi opredeljeno, da se nalaga določeno breme občinam. Zaenkrat še kar tistim občinam, ki imajo mestni status. Mislim, da so občine že tako ali tako obremenjene s temi investicijami oziroma s temi stroški, ki jim jih država nenehno

ki bi bila bolj v dobro ljudi, ne pa nekaterih lobijev. Zato še enkrat, mislim, da se diskriminacija na tem področju že dogaja, ker nimajo vsi ljudje po celi Sloveniji enakega dostopa do priključitve na to elektro omrežje in s tem je tudi pogojeno, koliko ljudi se bo odločilo za te električne avtomobile. Kot smo ugotovili, če bo šel ta trend tako naprej, kot je šel do sedaj, žal ne bomo dosegli teh rezultatov, ki smo si jih zastavili v naših načrtih.

lep pozdrav vsem! Pri tem zakonu moram reči, da je nekaj podobnega kot pri zakonu, ki ste ga potegnili iz predala, štiri leta star zakon vlade, ki jo je vodil gospod Šarec, ki je zdaj v vaši koaliciji, in rekli, zdaj pa mi s tem zakonom ukinjamo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ste pa z njim

dajatev. 80 tisoč ljudi bo moralo po novem dodatno plačevati to dajatev, 80 tisoč ljudi, ki do danes te dajatve ni plačevalo. Torej, vložili ste nek zakon, ki

In s tem zakonom se pod črto vprašamo, kaj bo ta zakon prinesel novega ljudem, uporabnikom, glede na to, kar imamo v normativni ureditvi predpisano danes. Kaj bo za uporabnike bolje, hitreje, učinkoviteje? Kot je bilo rečeno, mi zdaj to moramo sprejeti, je rekla poslanka Svobode, da bomo hitreje izvršili ta prehod na mobilnost, alternativne vire goriv in vse ostalo. bo upočasnilo zaradi tega, ker je ta zakon konceptualno napačno zastavljen, sem vam povedal v stališču poslanske skupine, ker predvideva nepotrebne administrativne birokratske postopke, ki bodo vsaj dve leti zavrli hitrejše izvajanje tega prehoda. To je problem v tem zakonu, kot je bil problem v Zakonu o celostnem prometnem načrtovanju, kjer ste predpisali, da morajo imeti vse občine prometne strategije, kot da ne bi imele vse občine teh prometnih rešitev umeščenih v občinske prostorske načrte. Prometna strategija je del občinskega prostorskega načrta, se pravi, strategija na strategijo na strategijo, plačevanje strategij, plačevanje recenzij, pa en kup časa gre vmes, brez kakršnekoli dodane vrednosti. Ta zakon pravi, treba je narediti državni načrt primernih lokacij za polnilne postaje, pa tega zdaj ne vemo, ali kaj. Na osnovi česa pa sta strategija in akcijski načrt, na osnovi česa, če tega ne vemo? Verjetno se je to naredilo na nekih osnovah in vemo, kje je potrebno. Imamo omrežje TNT, vemo, kje je treba to postaviti in ne državni načrt, občine morajo narediti lokalne načrte postavitve polnilnih mest in za vse je določen rok dveh let. dveh let. Se pravi, dve leti bomo najprej delali načrte, kje naj bi kaj naredili, ob tem, da točno vemo, kje, vemo, da so se že postavljale, da jih imamo in da glavni problem ni v tem, da bi jih bilo glede na trenutne potrebe premalo, vsaj v tem državnem omrežju ne, pač pa da njihova uporaba za povprečnega uporabnika ni ustrezna in ni poenotena. Se pravi, ta zakon bo še oddaljil izvajanje, tega tudi ne potrebujemo, ker smo videli strategijo, številke, ki ste jih dali v obrazložitev zakona, so enake, kot so določene v strategiji, teh 200 tisoč vozil do leta 2030 je prepisanih iz strategije. Kje smo danes, vemo, približno na polovici tega, kar je bilo planirano s to strategijo in s tem zakonom se ne bo nič pohitrilo, nič se ne bo izboljšalo, še odlagali se bodo ti časovni termini. V tem akcijskem načrtu, ki velja še za letošnje leto in ki bi ga bilo verjetno treba novelirati, imate vse predvideno, vse je določeno, samo izvajati je treba. Imate strukturo vozil, potrebnih za doseganje ciljev leta 2025 in 2030, osebne avtomobile, lahka tovorna vozila, avtobuse za javni potniški promet, težka tovorna vozila, imate uporabo biogoriv in OVE v prometu, cilje na področju polnilne infrastrukture, ukrepe za uresničitev ciljev na področju uporabe alternativnih goriv, ukrepe za spodbujanje elektromobilnosti na področju vozil, alternativna goriva za javni prevoz potnikov, polnilno infrastrukturo, vodik, utekočinjen naftni plin, stisnjen zemeljski plin in tako naprej. Saj imate vse, da ne berem podrobno. Glede polnilne infrastrukture piše, da ima Slovenija relativno dobro razvito polnilno infrastrukturo, s katero zagotavlja možnost polnjenja vozil na električni pogon na 50 hitrih polnilnicah na avtocestnem omrežju. Drugo vprašanje je, kako te polnilnice delujejo in zakaj ne delujejo optimalno in kako je uporaba oziroma dostopnost do njih za uporabnika prijazna, ampak tega vaš zakon ne rešuje, ampak oddaljuje reševanje tega problema. In potem naprej, leta 2020 je bilo teh lokacij 474 in tako naprej. Skratka, problem ni v tem, da bi potrebovali za to, da bi zagotavljali učinkovitejši prehod, uporabnikom prijazne, dostopne infrastrukturne objekte, dostopnejša vozila za e-mobilnost, da potrebujemo zdaj še en nov zakon, pa lahko ga tudi sprejmemo, mi s tem v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nimamo težav, čeprav sem vam povedal, da vse leve vlade, kamor sodi zdaj tudi vaša, ta sedanja ekstremno leva, birokratizacijo širijo. Širijo jo, ne pa zmanjšujejo. Samo na področju soočanja z energetsko krizo imamo, mislim, da 10 ali 15 zakonov, kar bi bilo vse treba urediti v enem predpisu po posameznih področjih, ampak to mislim, da ni v interesu teh vlad, tudi vaše ne, ker želite na eni strani hipernormirati vsa področja in na drugi strani potem izvajati sankcije tudi tam, kjer to ne bi bilo potrebno, namesto da bi ustvarjali ustrezne pogoje, da bi trg naredil svoje in da bi se te aktivnosti normalno odvijale. Samo okvir bi bilo treba predpisati, ne pa vse podrobno in v detajle. Sploh pa so ti planski parametri tisti, ki govorijo o tem, da je Slovenija daleč od tega, da bi bila neka moderna evropska država, ki omogoča svobodno gospodarsko pobudo, to, da subjekti čim bolj normalno funkcionirajo in da jih ne duši na vsakem koraku s pretiranimi predpisi. Prej sem vam v stališču pokazal, kaj je vaš minister predpisal, ob tem, da je predsednik Vlade kazal pri birokratizaciji na nas. Tole je en pravilnik, en sam pravilnik o graditvi objektov, ki ga je predpisal pred mesecem dni, 74 prilog in potem naj pridejo investitorji v to državo in potem se čudimo, da tretja razvojna os ne gre nikamor, pa je to manjši del tega problema, te obrazce bodo ljudje že izpolnjevali, ampak govorim o tem, da je koncept tega zakona zastavljen napačno in zaradi tega smo povedali, da na njem ni mogoče delati sprememb. Ni ga mogoče preoblikovati, treba je spremeniti koncept. Zaradi tega je treba ta zakon zavrniti, postaviti nov koncept, ki ga ne bo, ker mislim, da vam te zakone pišejo isti strokovnjaki, kot so vam pisali tudi številne druge, ki na podoben način normativno urejajo področja, ne pa vsebinsko.

torej cestno takso, ni res, da dvigamo.« Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, to je v vašem zakonu, v tekstu, ki je priloga temu zakonu,

Je v nacionalnem interesu, pazite, istočasno reče predsednik Vlade in gleda v kamero in ne trzne z očesom, mi ukinjamo nacionalni interes in nekaj

in brez omrežnin, ugodna cena elektrike in marsikje tudi brez cene elektrike zato, da se je ta prehod začel dogajati in da se je do neke mere zgodil, potem se je pa začelo počasi pač te stvari tudi plačevati. Ampak mi smo zdaj na neki nulti točki in vi bi že ukinjali nekaj, kar je bilo pred letom ali dvema letoma uvedeno, da se ne plača, se pravi da so e-vozila oproščena nekih dajatev, da so e-vozila oproščena nekih davkov tam, kjer so v službeni uporabi in tako naprej. Nekaj, kar je bilo začeto, nek postopen proces prek davčne politike ta vlada v slabem letu dni postavlja na glavo in istočasno govori, kako bomo z neko normativno, administrativno, birokratsko ureditvijo, kar naj bi ta zakon pomenil, to področje uredili in ga pospešili. Evropska sredstva. Ta zakon nima nobene zveze z evropskimi sredstvi. Vse je v teh dokumentih, ki jih imamo, podlaga za to, do zdaj se je to že koristilo za polnilnice, problem je bil, da pač teh ustreznih aktivnosti ni bilo, kot ni bilo ustreznih aktivnosti na področju boljšega umeščanja boljšega umeščanja posameznih naprav za proizvodnjo energije iz teh virov v prostor in so se dogajali konflikti v prostoru, posamezni interesi, in te stvari nikakor niso šle. Še pri uporabi lesne biomase nismo porabili denarja, ki je bil na voljo za te namene, pa je bilo verjetno ogromno potreb in ker je kakšna občina želela malo nagajati posameznemu investitorju, ministrstvo pa ni znalo tega presekati, so ta sredstva ostala neporabljena. Nekaj podobnega je tudi na tem področju, tako da ta zakon nima popolnoma nobene povezave v zvezi z aplikacijo evropskih evropskih sredstev. Torej, to je pač en del. Zdaj govorimo o tem delu prehoda. Drugi del, ki ga pa seveda ta zakon ne more urejati, ampak ga mora urejati neka državna, nacionalna strategija

ker enostavno te energije verjetno ne bo dovolj, razen če bomo tako kot Nemci začeli ponovno odpirati posamezne termoelektrarne, pa bomo odprli še tisto v Trbovljah ali kaj, pa oprostili tudi za to davke na uvožen premog, kot ste pri enem zakonu, ki smo ga prej obravnavali, kjer ste uvedli davek na presežno moč za lignit, za uvožen premog pa ukinili. Torej, od kje bo prišla ta energija? Samo iz sonca težko, kar dajete v poudarek v naslednjem zakonu, ki ga bomo obravnavali, tudi iz vetra težko. Popolnoma zanemarjate posamezne potenciale, popolnoma zanemarjate vodni vir in premalo delate na hitrejši uporabi jedrske energije za naprej. Mi nimamo te sreče, da bi naš TEŠ pokrival samo 6 % potreb v Republiki Sloveniji, ampak trenutno pokriva tretjino potreb in te tretjine ni mogoče nadomestiti ne s soncem, ne z vetrom in žal tudi ne samo z vodno energijo. Pa ta, kot smo slišali državno sekretarko zadnjič na odboru, ni prioriteta te vlade in to se vidi tudi iz naslednjega zakona, ki ga bomo kasneje obravnavali, da je hidroenergija, vodna energija, ki predstavlja največji, najbolj čist potencial v tej državi, popolnoma zapostavljena in zanemarjena v primerjavi z drugima dvema obnovljivima viroma, ki pa sta nestabilna in nestalna, tako sonce kot veter. Tukaj pa ni pravih odgovorov in če želimo na tem področju resnično nekaj narediti na dolgi rok, bi se tudi tukaj morale po našem mnenju te aktivnosti pospešiti, ampak, kot sem rekel, to ni stvar tega zakona. O tem, da gre v tem primeru samo za nek formalni dokument, ki pač mora biti sprejet zato, da nekdo obkljuka neko kljukico, včasih smo imeli predsednika Vlade, že dolgo nazaj, gospoda Pahorja, spomnite, ki je imel neko tablo z nekim semaforjem in potem se je tam prižgala zelena lučka, ko je bil kakšen zakon sprejet. Ampak kaj je bil učinek tega na koncu? In nekaj

izvajalce in, oprostite izrazu, mlatenja prazne slame, namesto da bi sprejemali ukrepe, ki bi omogočali doseganje ciljev, katerim smo se vsi skupaj obvezali in ki jih po moji osebni oceni, vsaj tiste, ki so bili nedavno sprejeti, do leta 2035 Evropska unija ne bo mogla doseči, Slovenija pa sploh ne. Pa tudi če bi šli po tej poti, da bi jih želeli doseči, bi naredili velikansko škodo velikemu delu prebivalstva in velikemu delu gospodarstva. Naloga Vlade in države pa ni, da pri zavzemanju za neke visoke cilje, tudi če so ti dobronamerni in hvalevredni, istočasno onemogoča delovanje in življenje ljudi. To ni njuna naloga. Mislim, da moramo Vlada in odločevalci skrbeti za to, da omogočamo ustrezne okvire za delovanje gospodarstva, podjetij in na drugi strani za življenje ljudi, za razvoj in tako naprej. Torej, te izkušnje, ki so bile omenjene in ki jih že imamo, prej je kolega poslanec omenil SODO in hitre polnilnice, ravno te izkušnje so verjetno tiste, ki porajajo nek nek dvom o tem, o čemer sem govoril v stališču poslanske skupine, ali je res najbolj primerno, da zdaj nekemu drugem državnemu podjetju poverimo neko tutorstvo nad temi polnilnicami. Ne vem, če je to res potrebno. Ali je to res nujno potrebno, ali je to res naloga

in vse ostalo je verjetno naloga države, da zagotovi formalni okvir, da se bo pač to omrežje postavilo na podlagi nekega akcijskega načrta in strategije v nekem doglednem času in da bo normalno funkcioniralo in da bo uporabnikom prijazno. To je njena moje naloga države, Vlade in ministrstva, da se zdaj ukvarja z nekim tutorstvom nad temi polnilnimi mesti. Pomembno je, da se omogoči, da se pač vzpostavijo, da delujejo po enotnem principu za vse enako, da je cenovna politika glede njih enotna in da so uporabniki, ko to uporabljajo, zadovoljni in da in da s tem opravilom ne izgubijo bistveno več časa kot ga zdaj trenutno na bencinskih črpalkah. Še vedno ga bodo izgubili nekaj več, ampak, kot je bilo rečeno, tehnologija gre naprej in verjetno se bodo tudi ti sistemi nadgradili in izboljšali. Če bomo pa delali na ta način, da bomo zdaj najprej dve leti, kot ste napisali, planirali, kako in kaj in kje se bo to postavilo, potem ste za Borzen, ki naj bi skrbel promocijo mobilnosti, napisali, da naj bi tu začel delati s 1. 1. 2025 in tako naprej, še nekaj takih rokov, ki so, moram reči, čudni. Jaz mislim, da stvari potekajo, treba jih je nadaljevati, nadgraditi, ni pa treba tega delati na ta način, da se na umeten način ustvarjajo neki novi plansko-strateški dokumenti, ker jih res ne rabimo.

Ja, ampak nikjer ne piše, da zakon. Države članice pač določajo, kako bodo izvršile posamezne parametre iz te uredbe na različne načine, z uredbami, z akcijskim načrtom, z nekimi strateškimi dokumenti, z navodilom ministra, če želite, ampak saj pravim, ta formalni okvir je v bistvu še najmanj pomemben, bolj pomembna je vsebina, ki trenutno ni prava. Predlagamo, da se se ta zakon zavrne in da se pripravi zakon, ki bo uporabnikom polnilne infrastrukture in vsem ostalim, ki bodo v bodoče uporabljali tudi ostale vrste alternativnih virov omogočalo normalno dostopnost do teh polnilnih mest, čim bolj enostavno uporabo, preglednost, brez nepotrebnih formalnih in ostalih zagotovilo tudi dostopnost do cenejših vozil, ki naj bi na nek način tudi prispevala k temu prehodu. Hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade mag. Tina Seršen, državna sekretarka. Izvolite. Najlepša hvala. Jaz bi morda začela z nekaj informacijami o tem, kako so električni avti res problem z vidika emisij in ogljičnih odtisov. Sklicevala se bom na dva vira, Transport & Environment, to je ena evropska organizacija, ki je precej priznana, in MIT iz ZDA, ki verjamem, da je marsikomu poznan kot kredibilen akademski vir, da tako rečem, vse te informacije. Omenjeno je bilo, da so električni avti približno enako onesnaževalski, da tako rečem, kot navadni bencinski in dizelski avtomobili, vendar bi to vseeno želela ovreči. Raziskave kažejo, da tudi v najslabšem primeru, če bi električni avtomobil vozil na baterijo, ki je proizvedena na Kitajskem, in se polnil z električno energijo, ki je proizvedena na Poljskem, povzročal za tretjino manj emisij, kot jih povzročata dizelski in bencinski motor. Če bi pa recimo v najboljšem primeru vozil z baterijo, ki je proizvedena na Švedskem, in se tudi recimo vozil na električno energijo, ki je proizvedena na Švedskem, bi pa imel

da bencinski avtomobili v povprečju izpustijo več kot 350 gramov CO2 na prevoženo miljo, medtem ko popolnoma baterijsko električno vozilo ustvari le 200 gramov, torej če upoštevaš tudi vse emisije, ki se povzročijo pri proizvodnji baterij in teh vozil. Kljub vsemu elektrifikacija voznega parka bistveno manj obremenjuje okolje kot navadna bencinska in dizelska vozila. dizelska vozila. Hkrati je pa tukaj še vidik bolj učinkovite rabe energije. Naj povem, za primerjavo smo naredili analizo za Slovenijo. Če bi polovico našega voznega parka oziroma polovico tekočih goriv, ki jih porabimo v prometu, nadomestili z električno energijo, bi prihranili kar 10 teravatnih ur tekočih goriv, za to bi pa porabili samo 2,4 teravatne ure električne energije, to pomeni kar četrtino tega, kar uporabimo danes. Elektrifikacija voznega parka ima svoje prednosti z vidika vplivov na okolje, ne glede na to, ali gledaš samo emisije, ki pridejo iz porabe goriv, ali pa če gledaš celoten življenjski cikel električnega avtomobila. Popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo izpostavljeno, da moramo več narediti za javni potniški promet. Naj povem, da osnutek NEP predvideva kar podvojitev rabe javnega potniškega prometa do leta 2030, pri železnicah kot tudi pri elektroenergetskem omrežju, kar je bilo rečeno tudi s strani gospoda Jelena. se soočamo z enakim problemom, v preteklosti, zadnjih trideset let je šel razvoj v napačno smer, da tako rečem in poenostavim. Razvojnega zaostanka, ki smo si ga pridelali v 30 letih, tako na železniškem omrežju kot na elektroenergetskem omrežju, enostavno ne moremo nadoknaditi čez noč. Se je pa treba vprašati, kaj se je naredilo v preteklosti. Jaz sem predstavnica Vlade, ki še ni dopolnila niti enoletnega mandata, res je težko nadoknaditi ali pa spremeniti

ta zaostanek, ki je nastal pri investicijah v distribucijsko omrežje, zato ker je prejšnja vlada odvzela sredstva za investicije elektrodistribucijskim podjetjem, ker bi morala pospešiti vlaganja, ne jih zaustavljati, in na ministrstvu smo smo kar nekaj energije vložili v to, da ta manko zdaj nekako premostimo, da pospešimo. Pripravili smo razpis, ki je bil tudi usklajen z Evropsko komisijo in bo ta teden objavljen v Uradnem listu. Zagotovili smo dodatna sredstva, nov razvojni načrt za distribucijsko omrežje, vse to v zadnjih mesecih, zato da lahko stopimo korak naprej in zagotovimo potrebne investicije v elektroenergetsko omrežje, ki je pomembno ne samo z vidika energetske oskrbe, ampak tudi z vidika razmaha elektromobilnosti. elektromobilnosti. Morda naj omenim tudi, da smo kapitalsko in upravljavsko povezali Eles in SODO, kar bo vodilo k racionalizaciji, k večji učinkovitosti, sinergijskim učinkom. Vse to bo pocenilo stroške upravljanja, vse to nam bo pomagalo nadoknaditi ta zaostanek in pospešiti investicije. Bi se pa vprašala, kako smo v preteklosti to spremljali. Elektrodistribucijska podjetja enostavno niso investirala, niso dosegala svojih investicijskih ciljev, ki so si jih sama In kaj se je naredilo? Kako se je ukrepalo? Na žalost nič. In tu je treba reči bobu bob. Ta vlada se zelo intenzivno trudi, da bi pospešila te investicije. Zagotavljamo dodatna sredstva, zagotavljamo nove ukrepe, sprejemamo nove ukrepe, ki naj bi

Tukaj imamo pravno podlago v zakonu, da bomo to ustrezno naslavljali. Hkrati je treba prepoznati, da bo zakon, ki bo prispeval k razmahu razpoložljivosti električnih polnilnic z več ponudniki in z več polnilnicami, ki bodo na voljo, seveda tudi nižal ceno, omogočal bo neko konkurenčnost na trgu in bodo imeli uporabniki teh polnilnic možnost, da to uporabljajo in izbirajo tiste, ki so cenovno bolj ugodne. Obenem naj tudi povem, da so omrežja absolutno ključ tako za oskrbo z električno energijo kot tudi za elektromobilnost. elektromobilnost. Tako Eles kot SODO sta sprejela nova razvojna načrta, Eles načrtuje 800 milijonov evrov dodatnih vlaganj v naslednjih desetih letih, v distribucijsko omrežje pa načrtujemo kar 3,5 milijarde evrov novih investicij. Vse to bo prispevalo, da bomo okrepili naše omrežje, da se bo sposobno soočati z izzivi prihodnosti, da bo na voljo končnemu uporabniku in da ne bo težav.

Prav tako je bil večkrat dan očitek, zakaj potrebujemo nov akcijski načrt oziroma pravno podlago, če pa je bil že star sprejet leta 2018. Res je in v bistvu tukaj niti ni neke velike dileme, pač prejšnji akcijski načrt je bil sprejet na pravni podlagi stare direktive, zdaj je nova uredba, torej torej direktiva se spreminja, uredba zahteva podobno od držav članic in ta zakon daje pravno podlago, da se bo akcijski načrt sprejemal in prenavljal vsake tri leta. To je treba prepoznati, načrtovanje razvoja enostavno moraš osmisliti, moraš nekako regulirati, navsezadnje je to področje, ki ga je treba naslavljati in ne moremo ga kar prepustiti in se ne odločati o tem, kaj želimo

Ponovno poudarjam, z zakonom se letna dajatev za motorna vozila ne zvišuje, zakon tega ne predvideva. Verjetno se je poslanec naslanjal na uvodni del teksta, kjer piše, da bo podrobnejši način določanja višine letne dajatve za namene izvajanja tega zakona določen z uredbo. Seveda, to je v uvodnem delu zakona, v samem členu piše, da bo pač ta uredba sprejeta tri mesece po uveljavitvi zakona. Dejstvo je, da je treba to uredbo, ki je danes sicer že sprejeta in veljavna, prenoviti zaradi tega, ker širimo namen, kako bomo uporabljali to letno dajatev in je treba z uredbo določiti nova razmerja, to sem tudi prej pojasnila, kar ne pomeni, da se bo prvo kot prvo letna dajatev podražila,

zaključku pa naj spomnim, da je zakon mejnik za črpanje sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Marca 2020 je prejšnja vlada sprejela zavezo, da bo ta zakon, ki je danes pred vami, v prvem branju sprejet v drugem četrtletju leta 2022. To pomeni, da smo zdaj že več kot eno leto v zamudi. Ko smo mi prevzeli in prišli na ministrstvo, torej 2. junija 2022, v tem zakonu ni bilo teksta. Tako da si dovolim opozoriti na to, da je ta zakon predpogoj za črpanje iz evropskih sredstev, da se je prejšnja vlada zavezala, da ga bo sprejela eno leto nazaj in da je danes tukaj pred vami, kot rečeno, predlog, za katerega ocenjujemo, da je v korist končnemu uporabniku oziroma državljanu Republike Slovenije in upamo, da bo našel svojo pot naprej v parlamentu. Morda samo še glede Borzena in Eko sklada. Borzen je z zakonom prepoznan oziroma Borzenu se bo predal ta center za podporo, najkasneje s 1. 1. 2025. Seveda računamo, da bomo to izvedli že prej, namreč Eko sklad je v preteklih letih postal neko ozko grlo. Zaradi drugih nalog prihaja do izzivov, kako naslavljati prehod na elektromobilnost, ki bo zahtevala cel kup enih ukrepov, s katerim bo država sofinancirala ta prehod in prepoznali smo dejstvo, da Eko sklad enostavno tega ne zmore in ne bo sposoben ustrezno naslavljati. Zato smo za drugo pravno telo v državi, ki pa danes že dela z ljudmi, ki jim že daje subvencije, ki že izplačuje podpore,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

To je jasno, ampak vi ste rekli, da se s tem zakonom ta dajatev ne bo povišala, na 12. strani gradiva, ocena finančnih posledic pa piše: »Za namene po tem zakonu se zviša letna dajatev s spremembo uredbe o letni dajatvi.« Normalno, da se ne bo neposredno s tem zakonom, ampak vi ste napovedali povišanje te letne dajatve,

bi bilo treba ta načrt že zdavnaj prenoviti in v okviru prenove bi lahko tudi predvideli določene spremembe pri mejnikih in če bi bil vaš interes, da se ta mejnik, ki je zdaj trenutno zakon, spremeni, in to ni več zakon, bi lahko to naredili. Hvala. Odpiram prijavo za razpravo. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade oziroma predstavniki Vlade, prosim, da se prijavijo.

Imamo štiri prijavljene. Vsi imajo po pet minut. Najprej dobi besedo mag. Miroslav Gregorič. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Še enkrat pozdravljam predstavnike Vlade, poslanke, poslance! Ogljični odtis prometa in trend povečevanja sta nedopustna in zato pozdravljam cilje tega zakona, da se vzpostavi gosta javno dostopna mreža polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki je interoperabilna, razpoložljiva, uporabna, dostopna in preprosta za uporabo, da spodbuja vzpostavitev zasebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture, da pripravi programe za finančne spodbude, da mobilizira privatna sredstva in da zagotavlja varno uporabo polnilne in oskrbovalne infrastrukture. Edino pripombo, ki jo imam, bi pa rekel, da je mogoče ta zakon še premalo ambiciozen in da ga bomo pač v bodočem postopku kaj dopolnili. Sedaj imamo v Sloveniji 1,6 milijona raznoraznih vozil, osebnih vozil je 1 milijon 250 tisoč

in vse to se mi zdi premalo. Tudi če pogledamo, koliko je električnih polnilnic, to ne znam na pamet oceniti, se mi zdi, da jih bo veliko, iz sedanjih 2 tisoč na 22 tisoč 300. Kot rečeno, mislim, da je ta zakon nujno potreben, ga bom podprl, ampak obenem bi predlagal, da ga poskusimo narediti majčkeno bolj ambicioznega. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Aleš Rezar. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani predstavniki Vlade, poslanke, poslanci! Zadeva je zelo preprosta, ali smo zreli za prehod na brezogljično družbo ali se boste nekateri oklepali starih okov. Glede podnebnih sprememb so zadeve zelo jasne in je prehod nujen in neizogiben, v resnici pa zaostajamo že par desetletij.Pri tem zakonu ministrstvu očitate prevelik poudarek planskim dokumentom in strategijam, če pa sodim po birokratskem fiasku tretje razvojne osi, ki se vleče že 20 let, pa menim, da je bolj strateški in administrativno poenostavljen pristop pravilen in zagotovo boljši. Prednosti, ki jih zakon prinaša in jih je treba izpostaviti, pa so boljša preglednost javno dostopnih postaj, ugodnejša cena energije na javnih polnilnih postajah, možnost plačila z bančnimi karticami na polnilnih postajah, subvencija za domače polnilne postaje in podobno. Stvari, ki jih je treba ovreči in so jih navajali predhodni razpravljavci, pa so, da infrastruktura polnilnih postaj trenutno ni preslaba, se pa moramo zavedati eksponencialne rasti, ministrstvo se je vsekakor in pa očitek, da so električna vozila predraga. To preprosto ne drži, v času življenjske dobe je treba pogledati ceno vozila na prevožen kilometer, tu pa so električna vozila bistveno cenejša in vam lahko ponovno osvežim, da je amortizacijska doba razlike v ceni za vozilo srednjega cenovnega razreda na nekje 100 tisoč prevoženih kilometrov. Na 300 tisoč prevoženih kilometrov pa je prihranek proti vozilu na notranje izgorevanje že okoli 20 tisoč evrov in očitno se javnost tega bolj zaveda kot opozicija, saj tržni delež električnih vozil vztrajno raste. Spodbujanje javnega prevoza se sliši super, realno pa je izgradnja železniške ali tramvajske infrastrukture tako iluzorna, da je škoda izgubljati besed in predstavlja prevelik finančni in birokratski zalogaj. Če me spomin ne vara, še še drugega tira zadnjih nekaj vlad ni uspelo zgraditi, soinvestitor pa je oziroma je vsaj bil. Izjava poslanca, da, citiram: »Slovenija ni neka napredna evropska država«, no, takšnega bisera od poslanca, čigar stranka soustvarja to državo že 30 let, res ne slišiš vsak dan. Se pa z njim strinjam v tem delu, da bi v preteklosti lahko slovenska politika naredila več, da bi se danes drugi primerjali z nami in ne obratno. Jamranje glede prenizkih in stabilnih virov električne energije me malce spominja na tretjo razvojno os. Zaspale politike na področju energetike pač ne moreš rešiti čez noč, vam pa zagotavljam, da ta eno leto stara vlada dela vse, kar je v njeni moči,

hvala za besedo. Nedavno smo v Državnemu zboru obravnavali evropsko usmeritev, da se po letu 2035 drastično omeji oziroma prepove vozila na notranje izgorevanje. To je zagotovo pravilen korak, ki ga velja pozdraviti, lahko rečem, da se je to zgodilo še prepozno. Zagotovo pa je to tudi korak, ki je prekratek. Znova bom izpostavil, da pri nas pridelamo eno tretjino podnebnih izpustov na na račun prometa, specifično prometa na cesti, znotraj tega specifično na račun individualne mobilnosti. Če mi ne zamenjamo koncepta individualne mobilnosti s trajnostno mobilnostjo in avtomobila z vlakom, avtobusom, kolesom, potem ne bomo dosegli ciljev, ki jih moramo doseči zato, da ohranimo planet oziroma ohranimo podnebje, da zadenemo maksimalno stopnjo povprečne rasti temperature za 1,5 stopinje Celzija do 2030. V sklopu obravnave omenjene evropske usmeritve smo dobili med drugimi tudi dokumentacijo in predračun s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki pravi, da je električni avto med proizvodnjo pač toliko bolj okoljsko obremenjujoč, da pride v tem trenutku približno enako kot avtomobili, v katere so vgrajeni motorji na notranje izgorevanje. To je bila informacija, podatek, ki ga je podalo Ministrstvo za infrastrukturo, tega si nisem jaz kar izmislil. S tem ne želim braniti dizlov in bencinarjev, daleč od tega. Naftni lobi je še vedno, celo v 21. stoletju, veliko premočan dejavnik v državah, v naših družbah in v vseh naših življenjih. Poudarjam pa, da so električni avtomobili kot odgovor na izpuste iz prometa zgolj del rešitve, pa še to manjšinski del rešitve. Idealno bi jih morali organizirati v neprofitno javno najemno službo za konce te države, kamor javni potniški promet ne seže, medtem ko bi se morali osredotočiti ravno v izgradnjo infrastrukture za trajnostno mobilnost, da imamo redni potniški vlak po celi državi, kadarkoli ti prideš na železniško postajo, da imaš redne avtobuse, da so oblike javnega potniškega prometa cenovno vsaj dostopne, če ne že v celoti brezplačne, da zlasti na urbanih področjih komplementiramo našo prometno infrastrukturo, prednostno z izgradnjo kolesarskih cest in tako naprej. Tega se moramo zavedati. Ne moremo reči, super, naredili smo svoje za zeleni prehod, s tem, ko vržemo kopico subvencij v nakup dragih električnih avtomobilov in vzpostavimo mrežo polnilnic po celi državi. Ja, to moramo narediti, ker bo element avtomobilske mobilnosti v vsakem primeru tudi v prihodnje ostal in se temu ne moremo izogniti, naj nam je to všeč ali ne, in moramo vzpostaviti infrastrukturo, ki bo omogočila mrežno uporabo avtomobilov na alternativna pogonska goriva, kot je to elektrika ali kot je to vodik. Ne more nam pa to na noben način znižati obsega izpustov toliko, kot to lahko oziroma kot to mora storiti javni potniški promet. Način življenja, kot ga imamo zdaj, da se vsak usede za svoj volan in se pelje ali pa se je primoran, prisiljen zaradi prostorske organizacije naše družbe za čisto vsako stvar peljati po cesti, ali gre v štacuno, ali more do zdravnika, ali pobira otroka v šoli, ali ga pelje v glasbeno šolo, na športni krožek in ne vem kaj še vse, da za vse to potrebuje avtomobil. To preprosto ni vzdržno, pika, konec, to ne gre. Potrebujemo zgoščanje mestnih jeder oziroma celo v primerih vaške poselitve, tudi tam potrebujemo zgoščanje bivanja in nastanitev, vse to moramo servisirati s kakovostno mrežo javnih storitev, mobilnost na način javnega potniškega prometa. To ni naloga samo za eno vlado, to ni naloga samo za eno ministrstvo, to mora biti naša skupna politična zaveza. Le tako lahko z vsesplošnim

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi! Saj je najbrž vsem jasno, da vsi tukaj podpiramo zeleni prehod oziroma prehod v brezogljično družbo, nekateri tukaj sicer šepetaje dodajo, pa naj stane, kar hoče, jaz seveda ne,

dobi v proračun na podlagi prodaje pogonskih goriv, bencina in dizla, ampak pustimo zdaj to zadevo. Nujno je, da v tem zakonu v prihodnje prepoznamo nujno vlogo trga in zasebnih vlagateljev za razvoj omrežja polnilnih parkov. Čudi me, da Vlada ni posebej utemeljila, zakaj bi se koncesija za opravljanje gospodarske javne službe lahko podelila samo podjetjem v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Prepričan sem namreč, da bi specializirana podjetja za razvoj polnilne infrastrukture to javno službo opravljala bolje. Ključni problem, kolegice in kolegi, pa je problem, ki ga že danes poznamo, problem, za katerega danes ta trenutek ne moremo biti bolj zeleni, pa bi želeli biti, to je seveda javno električno distribucijsko omrežje. Mislim, da je kolega Jelen govoril o tem, koliko vlog čaka na odobritev, da bi si ljudje na svoje strehe instalirali sončne elektrarne za samooskrbo. Kmetijska gospodarstva so to na veliko že naredila, še več, tudi investirala so v javno distribucijsko omrežje tako, da so enostavno plačala kabel in tako dalje. Za prenovo in nadgradnjo omrežja bi do leta 2030 za dosego ciljev NEPN morali investirati med 3 in 4 milijarde evrov, po današnjih cenah materiala in storitev najbrž kar 5 milijard. Brez nadgradnje omrežja, kolegice in kolegi, ne bo električne mobilnosti, prav tako je ne bo brez stabilnih virov električne energije, v oklepaju – JEK-2. Finančna konstrukcija zakona je precej nejasna in temelji zgolj na pavšalnih projekcijah. Vprašanje bo tudi, kako bomo dosegli cilj 200 tisoč električnih vozil v prometu do leta 2030, če s tem zakonom ocenjujemo, da bomo do leta 2030 v Sloveniji zagotovili infrastrukturo za 60 tisoč električnih vozil. In še, država mora tudi občinam, ker jim je dala nalogo, zagotoviti dodatna finančna sredstva za izvajanje tega zakona in na to država ne sme pozabiti.

Kaj pa je to polnilna infrastruktura? Danes nam pride na misel neka postaja z nekim kablom in vtičnico, to vtičnico vtaknemo v naš električni avto in baterija v avtomobilu se polni. Ali je to vse? Ni vse. Polnilna infrastruktura oziroma infrastruktura za polnjenje baterij je tudi nekaj drugega, so hitre menjalnice baterij. Verjetno veste, da v Berlinu teče, in to zelo uspešno, pilotni projekt hitre menjave baterij. Pravijo, da je to prihodnost. S to tehnologijo prihajajo Kitajci na polno na pomemben nemški trg, mi najbrž nismo toliko zanimivi, kjer naj bi do leta 2025 instalirali okrog ali pa čez tisoč teh menjalnic. Ta berlinski pilotni projekt zmore v enem dnevu zamenjati 480 baterij, torej na 480 vozilih. Ali imamo to rešitev, to tehnologijo vsaj približno tudi v mislih v tem zakonu? Jaz ne vem. To je vprašanje, na katerega mora odgovoriti Vlada. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Tini Seršen, državni sekretarki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Izvolite. Hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Slovenija je zavezana dosegati cilje glede deleža OVE v končni porabi, ki je tudi določena s strani EU kot zavezujoča za nas. Cilj za leto 2020 je bil 25 %, a ga nismo dosegli. Do zdaj veljavni cilj za leto 2030, ki ga je Slovenija sprejela z NEPN, je 27 %, a naj povem, da smo se z drugimi državami članicami na ravni EU že zavezali k bistveno višjim podnebno-energetskim ciljem. Vse države članice so zdaj v procesu prenove svojih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtovin pričakuje se, da bomo ob trenutni dinamiki investicij skupaj na ravni EU bistveno presegli že dogovorjen 42,5-odstotni cilj OVE do leta 2030. Od Slovenije Evropska komisija pričakuje bistveno višji nacionalni prispevek, naše potenciale se ocenjuje nekje od 40 do 45 %. Brez konkretnih sprememb nacionalnega pravnega reda in praks v načinu, kako vodimo postopke umeščanja, tega dviga ne bo mogoče doseči. To bi lahko državo stalo na desetine milijonov evrov letno, saj bomo morali manko dokupovati prek statističnih prenosov držav članic, ki so boljše v doseganju teh ciljev. Težava so predvsem dolgotrajni, večletni in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor in postopki dovoljevanj. Tudi Evropska komisija od držav članic zahteva, da te postopke skrajšajo, zato smo ta problem dolžni nasloviti. Zakon, ki je pred vami, je tudi eden od reformnih mejnikov za črpanje sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Z vojno v Ukrajini pa se je pokazala še dodatna nujnost prehoda na obnovljive vire energije, to je samooskrbnost. Glede na to da Slovenija nima lastnih virov nafte in plina, je za delovanje države pretežno odvisna od uvoza energentov, kar se je v zadnjem času pokazalo kot izjemno zaskrbljujoče, z velikim negativnim vplivom tako na konkurenčnost gospodarstva kot na energetsko revščino. To težavo je mogoče rešiti ali vsaj omiliti samo z izgradnjo lastnih novih proizvodnih kapacitet v najkrajšem možnem času in edine elektrarne, ki lahko to dostavijo, so sončne in vetrne elektrarne, ki se zaradi karakteristike razpoložljivosti tudi odlično medsebojno dopolnjujejo v zagotavljanju razpoložljive energije. Zakon, ki je pred vami, bo prispeval k pospešitvi postopkov za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn z urejanjem naslednjih vsebin. Prvič, zakon predpisuje določitev tako imenovanih potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne, ki bodo na podlagi študije prepoznana kot primerna za njihovo hitro postavljanje in na katerih bodo postopki tekli hitreje kot pri običajnih. Drugič, zakon določa predpisana prednostna območja za postavitev sončnih elektrarn, to so na primer večje strehe, zaprta odlagališča, energetska in prometna infrastruktura in podobno, na kateri bo olajšana postavitev, seveda ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Tretjič, zakon bolje ureja pristojnosti glede postopkov prevlade javne koristi. Četrtič, zakon zvišuje mejo za izvedbo predhodne presoje vplivov na okolje za sončne elektrarne, ki je sedaj postavljena prenizko in v primerjavi z drugimi državami članicami bistveno nižje. Petič, predpisuje se obvezno načrtovanje sončnih elektrarn ob izgradnji prometne in/ali energetske infrastrukture. Šestič, zakon določa dolžnost občine, da obravnava pobudo za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta za namen postavitve večje vetrne ali sončne elektrarne, a ne nujno sprejme. Sedmič, rešuje situacije, ko neaktivni investitorji zasedajo prostor drugim investitorjem. Prinaša pa še veliko drugih rešitev. V drugem delu zakona pa se osredotočamo na oziroma omogočamo postavitev sončnih in vetrnih elektrarn na območjih z neizkoriščenim potencialom. To je tam, kjer njihova postavitev zdaj ni dovoljena, pa bi lahko bila, seveda ob upoštevanju določenih zakonskih pogojev. Zakon tako dovoljuje sončne elektrarne na protihrupnih ograjah avtocest, plavajoče sončne elektrarne na premogovniških jezerih v Savinjsko-Šaleški regiji, ki so ekološko že degradirana zaradi posledic rudarjenja, sončne in vetrne elektrarne na najširših vodovarstvenih območjih, a le pod pogojem, da bo predhodno pridobljeno vodno soglasje. Zakon omogoča tudi postavitev sončnih elektrarn na travnikih najslabše bonitete in na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, s čimer se ne prizadene zemljišč za pridelavo hrane. Želela bi poudariti, da omenjene določbe ne pomenijo brezpogojnega dovoljevanja sončnih in vetrnih elektrarn, za njihovo postavitev bo še vedno treba pridobiti v zakonih predpisana dovoljenja. Za konec bi omenila še, da zakon odpravlja tudi administrativno oviro s področja kulturne dediščine, niža zahtevano 100-odstotno soglasje za postavitev sončnih elektrarn na stavbah v etažni lastnini oziroma solastnini, lokalna skupnost brezplačno odstopita svojo streho za namen skupnostne oskrbe in podobno. Verjamemo, da je zakon dobro pripravljen in upam, da boste tudi vi to prepoznali. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Teodor Uranič bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Spoštovani! Evropska komisija je v načrt REPowerEU poleg ukrepov za povečanje energetske samooskrbe Evropske unije in bolj ambicioznih ukrepov za spodbujanje zelenega prehoda vključila tudi priporočila za hitrejše izdajanje dovoljenj za projekte na področju obnovljivih virov energije. Priporočila izhajajo iz ugotovitve, da se vse članice Evropske unije pri spodbujanju izrabe obnovljivih virov energije soočajo z enakimi ovirami, dolgotrajnimi in kompleksnimi administrativnimi postopki umeščanja v prostor in dolgotrajnimi ter kompleksnimi administrativnimi postopki izdaje potrebnih dovoljenj in soglasij. Republika Slovenija tudi na tem področju ni izjema. Dolgotrajni in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor so v povezavi s premalo ambicioznimi preteklimi energetskimi politikami tako posledično vplivali da je bil v Republiki Sloveniji med leti 2005 in 2020 delež rabe obnovljivih virov energije zgolj 5-odstotni, kar je daleč od 20-odstotnega evropskega povprečja. Slovenija je leta 2019 proizvedla zgolj okoli 2 % električne energije iz obnovljivih virov energije, kar nas je uvrstilo na sam rep Evropske unije po deležu proizvodnje električne energije iz sončnih in vetrnih elektrarn. V letu 2020 je bil delež energije iz obnovljivih virov v končni rabi energije v Sloveniji 24,1-odstoten, kar je 0,9 odstotne točke manj, kot zahteva evropska direktiva. Statistični podatki za leto 2021, 2022 in začasni statistični podatki za leto 2023 nakazujejo, da se je oskrba z energijo iz obnovljivih virov v Republiki Sloveniji sicer povečala, hkrati pa se je v letu 2022 povečala energetska uvozna odvisnost. V letu 2022 je namreč morala Slovenija uvoziti kar 30 % električne energije. V luči ugotovljenih razmer ter ob upoštevanju priporočil Evropske komisije je Vlada Republike Slovenije pripravila Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Predlagana zakonska materija uvaja območja prednostnega umeščanja obnovljivih virov energije, na katerih se načrtujejo sončne in vetrne elektrarne, ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo določeni s strateškim aktom na državni ravni. Z namenom pospešitve umeščanja sončnih in vetrnih elektrarn v prostor predlog zakona določa, da se v primeru spremembe prostorskega izvedbenega akta, za katerega je bila celovita presoja vplivov na okolje že izvedena, slednja ponovno ne izvede, če je sprememba akta predvidena zaradi načrtovanja sončnih ali vetrnih elektrarn. Predlog zakona ohranja predpisane določbe Zakona o varstvu okolja o obvezni izvedbi predhodnega postopka presoje vplivov na okolje za vetrne elektrarne, za postavitev sončnih elektrarn pa se predhodni postopek ne izvede v primeru, če se slednje načrtuje na površini manjši od enega hektarja. Predlog zakona nadalje določa obvezo, da je načrtovanje sončnih elektrarn obvezni sestavni del lokalnih ali državnih prostorskih izvedbenih aktov. Z namenom zmanjševanja števila primerov pričetih, a prekinjenih postopkov prostorskega načrtovanja sončnih elektrarn v prostor predlog zakona uvaja tudi možnost, da država ali drugi zainteresirani investitorji nadaljujejo s prekinjenim postopkom. Če interes ni izkazan, se postopek ustavi. Z namenom spodbujanja razvoja in uvajanja novih proizvodov, storitev ali pristopov na področju obnovljivih virov energije predlog zakona uvaja tudi tako imenovane regulativne peskovnike, ki predstavljajo regulirano izjemo od obstoječih pravnih aktov in predpisov s področja okolja in prostora. Nadalje predlog zakona določa tudi spremembe in dopolnitve zakonskih predpisov s področja varstva kulturne dediščine, upravljanja z vodnimi telesi, predpisov s področja cest, gozdov, kmetijskih zemljišč, rudarstva in predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na upravljanje odlagališč odpadkov. Predlog zakona namreč uvaja možnost, da se ob upoštevanju že obstoječih zakonskih predpisov, področnih zakonov in ohranitvi okoljskih standardov ter ob ohranitvi predpisane namenske rabe zemljišč določena kmetijska, gozdna zemljišča in zemljišča ob cestni infrastrukturi, pa tudi degradirana območja in v redkih izjemah tudi vodna telesa, namenijo za izkoriščanje energetskega potenciala. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da predlagana zakonska materija ob upoštevanju zavez in dogovorov o doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050 in ob ohranitvi obstoječih in uvedbi novih varovalk, ki bodo preprečile prekomerne in nenenadzorovane posege v okolje, uvaja vse potrebne ukrepe za povečanje odstotka zanesljive in nemotene energetske samooskrbe na podlagi obnovljivih virov energije, ki je za Republiko Slovenijo

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, še enkrat! Razlogi za sprejetje zakona. Cilj Republike Slovenije do leta 2020 je bil 25 % obnovljivih virov energije. Po končni uporabi energije, sprejetju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pa je Republika Slovenija zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030. Dejstvo je, da je vojna v Ukrajini Evropsko unijo dodatno spodbudila k čimprejšnjemu prenehanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv iz Rusije, zato bo v kratkem cilj na ravni Evropske unije neprimerno višji, vsaj dvakrat višji v primerjavi z letom 2020, kar bo prelilo tudi nacionalne cilje obnovljivih virov energije, pri čemer gre pričakovati, da bi lahko bil primerni ocenjeni cilj Republike Slovenije od 40 do 45 % do leta 2030. To je skoraj dvakrat višje od cilja za leto 2020, ki v Republiki Sloveniji ni bil dosežen. Evropska komisija je v maju 2022 predlagala akcijski načrt REPowerEU, v katerem predlaga sveženj ukrepov za pospešitev energetskega prehoda, ki je zaradi velike odvisnosti od ruskega plina postal še bolj nujen. Nujnost učinkovite rabe energije in prehoda na obnovljive vire energije je tako poleg okoljske dobila dimenzijo samooskrbnosti. To težavo je mogoče rešiti zgolj z izgradnjo lastnih proizvodnih virov iz obnovljivih virov energije v najkrajšem možnem času, ki bodo kljub relativno visokim začetnim investicijam

in spodbuditi njihovo rabo. Tako da sprejetje predloga zakona predstavlja tudi predpogoj za črpanje sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Prioritetni viri za proizvodnjo električne energije. Evropska komisija kot prioritetno in ključno izpostavlja proizvodnjo električne energije z izrabo energije sonca, to so sončne elektrarne, saj gre za tehnologijo, ki ima minimalne vplive na okolje, če sploh so. Ker so postavljene na obstoječe grajene površine, so v javnosti visoko sprejemljive, projekti so tehnično najhitreje izvedljivi in nenazadnje tudi cenovno ugodni. Evropska komisija izpostavlja, da velik potencial predstavlja tudi izgradnja vetrnih elektrarn, ki zagotavljajo relativno stabilen vir energije, kar je zelo pomembno, upoštevajoč siceršnjo nestanovitno proizvodnjo iz obnovljivih obnovljivih virov energije, ki je problematična z vidika delovanja omrežja in zanesljivosti. Poleg tega se je sprejemljivost vetrnih elektrarn v javnosti zelo povečala, predvsem spričo naprednejših tehnologij in učinkovitih omilitvenih ukrepov. Evropska komisija ugotavlja, da so ključne ovire za obnovljive vire energije vseh držav članic praktično enake. V prvi vrsti so izpostavljeni dolgotrajni, večletni in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor, pri čemer naj bi se postavitev naprav na obnovljive vire energije prednostno spodbujala na umetnih površinah, kot so strehe, območja prometne infrastrukture, odlagališča odpadkov, industrijska območja, degradirana območja, rudniki, umetna vodna telesa, umetna jezera in podobno. Ob tem je Evropska komisija izpostavila predvsem pomen večjih sončnih elektrarn, ki bodo ključnega pomena za nadomestitev fosilnih goriv s potrebno hitrostjo, za kar je potrebna večnamenska raba prostora. To je sočasna raba zemljišča za osnovno in energetsko rabo. Cilj zakona je pospešitev in olajšanje uvajanja obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju Slovenije, pri čemer zakon v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami predpisuje obvezne določitvene potenciale prednostnih območij s sprejetjem strateškega prostorskega načrta ter sprejetjem državne uredbe o najustreznejših variantah oziroma nekaterih posebnostih občinskega prostorskega načrta na potencialno prednostnih območjih. V zvezi s fotonapetostnimi napravami določa predpisana vrednostna območja. V zvezi s fotonapetostnimi napravami uzakonja postavitev teh naprav na večini predpisanih prednostnih območjih v skladu z Uredbo o prostorskem redu V zvezi s fotonapetostnimi napravami določa obvezo njihove postavitve na nove in s pretekom ustreznega prehodnega obdobja tudi na obstoječe tisoč oziroma tisoč 700 kvadratnih metrov velike strehe in odprta parkirišča. V zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami določa nekatere posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje vplivov na okolje in njihove postavitve. V zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami ureja institut tako imenovane spremljajoče energetske dejavnosti, s katerimi se ob izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev dovoljuje umestitev fotovoltaičnih naprav ali vetrnih proizvodnih naprav na nekaterih območjih, na katerih obstaja neizkoriščen potencial. Po veljavni zakonodaji pa je uzakonjena prepoved načrtovanja oziroma postavitve. Zakon torej uvaja in podrobneje ureja možnosti dvojne ali večkratne rabe, na primer fotovoltaike na cestnih zemljiščih, plavajoče fotovoltaike in tako dalje. Ureja institut regulativnega peskovnika peskovnika in ureja inšpekcijski nadzor in predpisuje globe v primeru kršitve zakonskih določb. Nekaj rešitev. Določitev prednostnih območij za obnovljive vire energije, ki bodo na podlagi predhodno izvedene študije prepoznana kot primerna za postavitev tovrstnih naprav. Potencialna prednostna območja obnovljivih virov energije se bodo določila s tematskim akcijskim programom, torej s strateškim aktom na državni ravni. Pri tem se tu misli na strehe večjih objektov in površine utrjenih parkirišč, območja cestnih zemljišč in cestnih objektov, železniška območja, območje objektov za proizvodnjo elektrike in razdelilnih transformatorskih postaj, območja zaprtih odlagališč in tako dalje. Vsakemu od pristojnih ministrstev za prevlado konkretnega javnega interesa, ki naj bi prevladal nad interesom ohranjanja narave, omogoča, da ob upoštevanju o ohranjanju narave in evropske zakonodaje s področja ohranjanja narave in o pridobitvi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Vladi predlaga uvedbo postopka prevlade javne koristi. Predlog zakona ureja možnost investitorjev, da na podlagi vabila ministrstva, pristojnega za energijo, pridobijo položaj naročnika prostorskega akta. Ministrstvo vabilo objavi bodisi pred začetkom oziroma sklepom o pripravi prostorskega izvedbenega akta bodisi v primeru že začetega in zaradi neaktivnosti prvotnega naročnika prekinjenega postopka priprave le-tega. Predlog zakona ureja tudi možnost občine, da obravnava v skladu z zakonom oblikovano pobudo investitorja za sprejetje ali spremembo občinskega prostorskega akta, s katerim se predlaga umestitev naprav predlaga umestitev naprav za proizvodnjo električne energije iz sonca ali vetra z nazivno električno močjo najmanj štiri Proaktivno sodelovanje ministrstev in mnenje delodajalcev je za časovno učinkovitost v postopku priprave prostorskega akta in njegovo vsebinsko kakovost bistvenega pomena. Za namen izboljšanja sedanjega stanja predlog zakona določa imenovanje odgovornih oseb ter zaveze k njihovemu proaktivnemu sodelovanju. Zakon določa posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Upoštevajoč relativno majhne vplive sončnih elektrarn na okolje je trenutno postavljena meja za obvezno izvedbo predhodnega postopka postavljanja prenizka, zato pa se z zakonom zvišuje. Za vetrne elektrarne predhodni postopek presoje vplivov na okolje, ki so določeni v uredbi, ostaja nespremenjen. Možnost ustanovitve brezplačne služnosti ali stavbne pravice za postavitev sončnih elektrarn na objektih v javni lasti. V zakonu je še veliko nastavkov, ki poskušajo poenostaviti postopke umeščanja obnovljivih vetrnih elektrarn v prostor in pospešiti investicije, nikjer v zakonu pa nisem zasledil spodbujanja gradenj malih hidroelektrarn in hidroelektrarn, predvsem črpalnih elektrarn kot zalogovnikov energije. S tem bi zagotovili tudi primerno strukturo energetskih virov v bilanci. Nikjer tudi nisem zasledil podpore in poenostavitev za umeščanje sekundarne mreže, to so daljnovodi najrazličnejših zmogljivosti. Zakon ima možnost, da se skozi redni postopek in nadaljnjo razpravo na odborih primerno dopolni, v tej fazi pa v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Zakon, ki je pred nami, se pravi Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, dokazuje, da se da, če se hoče in če obstaja interes. Zakon močno olajšuje umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn v prostor. Predvideva se izdelava posebnega akcijskega programa, v katerem se določi potencialna prednostna območja za umestitev sončnih in vetrnih elektrarn v prostor. Na teh prednostnih območjih bo vetrno in sončno elektrarno moč postaviti izredno hitro, brez birokratskih ovir. Sončne elektrarne se bodo lahko hitro umestile na strehe objektov, parkirišča, na degradirana območja cestnih in železniških zemljišč, v opuščenih kopih mineralnih surovin. Prav tako se bodo sončne in vetrne elektrarne lažje umeščale na kmetijska zemljišča, njive in travnike in gozdna zemljišča. sončnimi elektrarnami bomo posejali tudi površino treh slovenskih jezer (Družmirsko, Velenjsko in Škalsko jezero). Ker ima nekdo interes za solarizacijo Slovenije, se brez težav spiše zakon, ki odpravlja večino birokratskih ovir, da se sončna elektrarna lahko postavi na praktično vseh slovenskih njivah in jezerih. Se nam pa v Novi Sloveniji pri tem poraja več vprašanj. Kako je mogoče, da se tak zakon ne more spisati za izgradnjo tretje razvojne osi? In če gremo na področje energetike, kako je mogoče, da od vladnih predstavnikov poslušamo, da bo umeščanje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško v prostor trajalo 15 let? Zakaj v zakonu ni predvidenega ekspresnega umeščanja v prostor za male in srednje hidroelektrarne, za katere vsi vemo, da jih je nemogoče postaviti brez birokratske kalvarije, ki se vleče več 10 let? Zakaj v zakon ni vključena izgradnja hidroelektrarne Mokrice, za katero se gradbeno dovoljenje pridobiva že od leta 2013, ker naj bi gradnja preveč vznemirjala tam živeče ribe in okoliške ptice? Zakaj je iz zakona izpuščena geotermija in veriga elektrarn na srednji Savi? Spoštovana koalicija! Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je vložen po rednem postopku, torej imate nekaj mesecev časa, da z dopolnitvijo tega zakona dokažete preprosto dejstvo, da ne gre za klasičen lobističen zakon GEN-I. Na prvi pogled namreč izgleda prav to. V Novi Sloveniji smo zakon pripravljeni podpreti, če se podobne poenostavitve za umeščanje v prostor predvidi tudi za male in srednje hidroelektrarne, za geotermijo in za lažje umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor, drugače zakona ne bomo podprli. Pri sprejemanju tega zakona pa se odpira ključna dilema za prihodnost slovenske energetike. Vsak dan bolj jasno postaja, da jedrska opcija in s tem izgradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško ni prioriteta te vlade. Stavijo namreč na sonce in veter. Izjave ministra Kumra, da ni nič narobe, če se izgradnja jedrske elektrarne malo zavleče, torej ni bil komunikacijski zdrs, ampak strateška odločitev te vlade. V Novi Sloveniji nas to izredno skrbi. To je napačna in povsem zgrešena pot. Nemčija je, kot veste, včeraj iz omrežja izključila zadnje tri delujoče jedrske elektrarne. Po naši oceni gre za zgodovinsko napako in izključno ideološko nestrokovno odločitev. Po podatkih na današnji dan Nemčija največ, kar 28 %, električne energije dobi iz umazanega premoga, s proizvodnjo kilovatne ure električne energije proizvede kar 463 gramov CO2. Na drugi strani Francija na današnji dan 61 % električne energije pridobi iz jedrske energije,

Nemčija torej proizvaja umazano električno energijo in postaja izrazito uvozno odvisna, z nestabilno preskrbo z energijo. Si v Sloveniji želimo takšne energetske prihodnosti? Z opustitvijo premoga do leta 2033 Sloveniji grozi kar 60-odstotna uvozna odvisnost. Nujno potrebujemo jedrsko opcijo, ki jo moramo kombinirati z obnovljivimi viri energije. Načrti te vlade so drugačni. Z umeščanjem drugega bloka jedrske elektrarne v prostor namerava mečkati toliko časa, da bomo izgubili veliko dragocenega časa in bomo na koncu zares odvisni samo od sončnih panelov in vetrnic.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi! Obnovljivi viri energije, ki jih poznamo tudi s kratico OVE, že dalj časa veljajo za najboljši nadomestek trenutnim virom energije, ki pa imajo na življenjsko okolje ter zdravje ljudi pogubne posledice. Poznamo več vrst obnovljivih virov energije, nekateri med njimi so bolj zanesljivi, drugi spet manj. Za namestitev in zagon nekaterih naprav OVE ni potrebnih večjih sprememb v okolju in prostoru, za namestitev nekaterih drugih naprav, ki prav tako proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, pa je potreben bistven poseg v naravni prostor, ki nas obdaja. Kakorkoli že, vse jasneje postaja dejstvo, da bomo morali tako v Sloveniji kot tudi v svetu hitreje in učinkoviteje izrabljati energijo s pomočjo obnovljivih virov energije, torej naprav za proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije. Le premišljeni sistematični in jasno usmerjeni cilji in rešitve nas bodo pripeljali do stanja, ko bomo v Sloveniji povsem samooskrbni na področju energije ter energentov, okolja in prostora, v katerem živimo, pa ne bomo obremenjevali oziroma bomo energijo pridobivali na način, ki bo za okolje in prostor sprejemljiv in seveda tudi neškodljiv. Tako tudi ta zakon pristopa k temu, da bo naš zeleni prebojkar najbolj učinkovit, da pa je danes na naših mizah, pa je botrovala tudi ugotovitev, da se bodo zastavljeni cilji glede umeščanja naprav na OVE učinkoviteje dosegli na način, da se pripravi en krovni zakon, ki bo posegal v vse ostale zakone, ki vsebujejo določbe, pomembne za upravljanje OVE in jih je treba tudi prilagoditi. Socialni demokrati imamo v programu jasno zapisano, da so to ukrepi, ki nas bodo pripeljali do tega, da bomo do leta 2050 oziroma 2055 postali ogljično nevtralna družba in da da je treba te ukrepe izvajati čim prej. Pozdravljam rešitve, ki bodo zajete v enem krovnem zakonu in bodo tako pripeljale do stanja, da bo v bodoče uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije lažje ter hitrejše. Če kdaj, se je tudi sedaj v času vojne v Ukrajini izkazalo, kako močno smo odvisni od energentov, ki so okolju škodljivi, izkazalo pa se je tudi, da smo kot država občutno premalo storili na področju uvajanja ter pospešitve uvajanja OVE. Vse do danes smo spoznali, da smo tako v Sloveniji kot tudi širše premalo naredili na področju okrepitev rabe in izrabe obnovljivih virov energije. Vse prevečkrat smo se uspavali ob ideji, da nam ničesar ne manjka in da bomo nekoč, nekdaj poiskali načine, kako bomo preobrazili našo družbo, gospodarstvo, transport. Omenjeni nekoč, nekdaj je prišel. Po mnenju nekaterih je spoznanje prišlo prepozno, saj je morda za to, da ohranimo biodiverziteto ter okolje, kot ga poznamo danes, prepozno. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov menimo, da je še čas, da dosežemo cilje, ki smo si jih zadali. Menimo, da s premišljenimi, ambicioznimi in drznimi ukrepi lahko rešimo naš življenjski prostor. Menimo, da so predlagane zakonske rešitve dobre, premišljene, a menimo, da jih lahko med nadaljnjo obravnavo zakona z nekaterimi amandmaji še izboljšamo in dodelamo. Sklep, da je Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli. Hvala lepa.

Nebrzdana raba fosilnih goriv za zadovoljevanje energetskih potreb globalnega kapitalističnega sistema, gnanega z izkoriščanjem delavstva in naravnih virov s ciljem maksimizacije dobičkov in njihove koncentracije v rokah peščice, nas je pripeljala na rob podnebnega zloma. Kapitalizem z vgrajeno svojo nebrzdano potrebo po rasti povsod in za vsako ceno danes predstavlja eksistenčno grožnjo tako človeštvu kot drugim živalskim in rastlinskim vrstam. Če ste v navedenem opisu prepoznali definicijo, ki spominja na rakavo tvorbo, se niste zmotili. Posledice podnebnih sprememb na naše življenje so že povsem očitne. Ogrožajo nas vedno pogostejši ekstremni vremenski dogodki, doživljamo poplave, suše in vročinske valove. Vse to so eksterni stroški proizvodnje, ki jih kapital prenaša na celotno družbo, da si lahko še naprej prilašča dobičke. Znanost sporoča, da se je najhujšim posledicam globalnega segrevanja še mogoče izogniti, če bo omejeno na 1,5 stopinje Celzija zvišanja globalne temperature, zato pa je treba globalne izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 prepoloviti, v razvitih državah, med katere sodi tudi Slovenija, pa v tem desetletju zmanjšati vsaj za 60 %. Medvladni panel za podnebne spremembe je v posebnem poročilu leta 2018 človeštvo opozoril, da imamo samo še 12 let oziroma samo še do leta 2030 čas, da zaustavimo rast globalne temperature pod 1,5 stopinje Celzija glede na čas pred industrijsko revolucijo. Po letu 2030 bo vsako dodatno segrevanje v višini zgolj pol stopinje Celzija znatno povečalo tveganje suš, poplav, ekstremne vročine in revščine za stotine milijonov ljudi. Od tega precej razvpitega podnebnega poročila do danes je preteklo pet let. Prva štiri leta od tega nismo naredili nič, so izgubljena in izgubljena so v celoti.Izbruh celoti.Izbruh vojne v Ukrajini ter sankcije, katerih posledica je prekinitev dobave ruskega plina v Evropo, so obete podnebnega prehoda in omejevanja rasti globalne temperature pod 1,5 stopinje še zmanjšale. Evropske države, ki imajo per capita ene največjih izpustov toplogrednih plinov na svetu, so začele v svoje energetske mikse ponovno spuščati vse večje količine premoga in plina, ki se z okoljsko pogubnimi metodami, kot je fracking, pridobivata na drugih koncih sveta in se ju potem s tankerji vozi v Evropo. Že omenjeni Medvladni panel za podnebne spremembe je mesec dni nazaj objavil šesto zbirno poročilo. V njem ugotavlja, da je okno priložnosti še ožje, kot je bilo pet let nazaj, a je za ustavitev globalnega segrevanja pri stopinji in pol še vedno možna, toda potrebujemo hitre in učinkovite ukrepe opuščanja proizvodnje energije iz fosilnih goriv in njeno nadomeščanje z obnovljivimi viri energije. Zakon, ki ga danes obravnavamo, je pomemben korak v to smer. Slovenija je na repu držav članic Evropske unije, če gledamo povečanje deleža obnovljivih virov med leti 2010 in 2020. Sodi med najmanj ambiciozne države EU glede ciljev povečanja deleža do leta 2030. Zato je treba nujno spremeniti zakonodajni in strateški okvir, ki urejata spodbujanje rabe obnovljivih virov. Slovenija ima najnižji delež proizvedene električne energije, skupno iz sonca in vetra manj kot 2 %, med vsemi državami EU, čeprav ima ogromen neizkoriščen potencial za nove zmogljivosti. Skupnostne energetske projekte smo v preteklih letih, tudi zahvaljujoč zakonodajnim pobudam Levice, počasi in z muko zagnali, ampak so, resnici na ljubo, danes še vedno v povojih. Vse to je posledica tega, da obnovljivi viri, zlasti sončna in vetrna energija, niso bili med političnimi prioritetami odločevalcev na državni ravni. Namesto tega smo v preteklosti porabili desetletje za gradnjo novega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki ga bomo morali do leta 2030 itak že zapreti. Na področju obnovljivih virov se je vlagalo zgolj in samo v velike hidroelektrarne, ki pa so med vsemi obnovljivimi viri energije najbolj pogubne za naravo. S tem danes obravnavanim zakonom se to spreminja. Zakon, ki ga obravnavamo, opredeljuje prednostna območja za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn, to so na primer strehe večjih objektov, utrjena parkirišča, območja okoli energetskih objektov, območja cestnih in železniških zemljišč, opuščena odlagališča in kamnolomi. Zakon omogoča lažje umeščanje naprav za učinkovitejši zeleni prehod in odstranjuje nekatere dolgotrajne postopkovne obveznosti umeščanja in nenazadnje omogoča postavitev proizvodnih naprav tam, kjer to do sedaj ni bilo mogoče, recimo ob precej strogih okoljskih in prostorskih določilih nekatera kmetijska zemljišča, da pridemo do tako imenovane agrovoltaike, površinski rudarski kopi, umetna rudarska jezera, zaprta odlagališča odpadkov. Država bo s sprejetjem tega zakona dobila bolj proaktivno vlogo na področju umeščanja obnovljivih virov energije v prostor in vemo, da je bilo ravno tu v preteklosti eno izmed izvedbenih ozkih grl oziroma kar glavno izvedbeno ozko grlo. Pripraviti bo morala akcijski načrt, s katerim bo določila prednostna območja umeščanja obnovljivih virov. Zakon tudi prvič v zgodovini države uzakonja tako imenovane regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij. Poleg tega pa se s tem zakonom uvaja obveza, da se proizvodne naprave za obnovljive vire energije obvezno namešča pri vseh novogradnjah oziroma rekonstrukcijah parkirišč in stavb, ki so večje od tisoč kvadratnih metrov oziroma na vseh obstoječih objektih, ki presegajo površino tisoč 700 kvadratnih metrov. Edina slabost, ki jo v Levici ob prvem branju lahko očitamo temu zakonu, je, da ga sprejemamo v trenutku, ko se je čas za blag in postopen prehod v ogljično nevtralno družbo že v veliki meri iztekel. Zapravila ga je politika, ki je predolgo ohranjala status quo, in z vsakim letom, ko bomo ukrepanje še naprej odlašali, bo podnebna kriza postajala hujša in hujše bodo torej tudi njene posledice za okolje in ljudi in bolj boleči bodo morali biti ukrepi, ki naj jih države sprejmejo, ne le naša. Zato je nujno, da ta zakon sprejmemo čimprej, brez nepotrebnega zavlačevanja in da nemudoma začnemo povečevati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in sočasno čim hitreje opustimo Za to bo vsekakor potrebno še kaj več kot le sprejetje tega zakona, ampak gre za pomemben prvi in glede na desetletje aktivnega nedela države na tem področju kar epohalen korak naprej. V Levici bomo ta predlog zakona z velikim veseljem in zadovoljstvom podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.

Po podatkih Evropske komisije smo bili leta 2019 po deležu obnovljivih virov na samem repu. Sramotno. Ta zakon prihaja nekaj let prepozno, sem pa vesel, da ga imamo pred sabo. To, da imamo v Sloveniji dve vetrni elektrarni, je seveda spet sramota.

malo pospešimo in če bi v par letih prišli na 500 megavatov sončnih elektrarn na leto, pridemo do leta 2035 na 6 gigavatov moči ali 7,2 teravatnih ur. To pa ni zanemarljivo. Skratka, možnosti so in jaz upam, da bo ta zakon pripeljal do podobnih številk. Bi pa apeliral, da da istočasno, ko delamo ta zakon, ne pozabimo na baterije oziroma zalogovnike. Seveda pride nizkonapetostna mreža, da se tudi, ne vem, ali v tem zakonu ali nekje drugje, lotimo reverzibilne hidroelektrarne in tudi da mogoče izkoristimo priliko in aktiviramo prihranke prebivalstva. Jaz bom vsekakor ta zakon podprl, je v rednem postopku in sem prepričan, da če ga bo kdo hotel dobrovoljno izboljšati, bo imel to priliko. Hvala lepa.

Ves čas se pogovarjamo o tem, kako je Slovenija v primerjavi z drugimi državami še vedno relativno vodno bogata, kako bi se dalo na številnih mestih postaviti vetrne elektrarne in podobno, ampak to so že zimzelene teme. Kako so samo v Sloveniji ptiči tako neumni, da se zaletavajo v vetrnice, kako so samo v Sloveniji ribe tako neuke, da ne znajo pri hidroelektrarnah po posebnih kanalih gor in dol. Jaz mislim, da so to več ali manj izgovori, da je pa realnost nekoliko drugačna. Ta zakon, ki je danes pred nami, jaz razumem predvsem kot zakon za debirokratizacijo pri umeščanju sončnih panelov in vetrnic. Super, ampak ne za vse obnovljive vire energije enako. Tukaj ni zagotovljena neka enakopravnost. O čem pravzaprav govorim? Že pred leti, mislim, da v enem prejšnjem mandatu, smo se kot poslanska skupina srečali z, mislim, da se jim reče združenje imetnikov malih hidroelektrarn. Da danes v Sloveniji na nekem otočku postaviš majhno hidroelektrarno, ti vzame, realno govorim, deset let, če jo lahko, kar je resnično neverjetno, da je ob vsej tej vodni bogatosti, da ob vsej tej naravi, ki jo hvala bogu še imamo, praktično nemogoče postavljati male hidroelektrarne, ki definitivno ne bi spremenile same narave, ne bi uničile vodotokov, ne bi uničile biotske raznovrstnosti in podobne stvari, ampak birokratizem na birokratizem. In če tu potegnem še malo vzporednice s preteklostjo, najverjetneje se boste, tukaj je sicer malo takih, ki bi se tega lahko spominjali, ampak bom rekel, če pobrskamo po zgodovinskih knjigah, ugotovimo, da je bila Slovenija včasih po potočkih in rekah prepredena z vodnimi žagami, z mlini, in vodne žage in mlini na potočkih niso uničevali biotske raznovrstnosti, niso uničevali naše narave, ampak je bil to del kulturne krajine,

stotimi leti mogoče po slovenskih potočkih in rekah postaviti številne mline in žage, zakaj to isto danes ni mogoče narediti z malimi hidroelektrarnami. Investitorji so, lokacije so primerne, birokratizmi pa na kvadrat. In ker enostavno tega nihče noče slišati, jaz zdaj tukaj povem, da bom glasoval proti temu zakonu. Proti bom pa glasoval zato, ker ker ne obravnava enako vseh obnovljivih virov energije in ker je ta zakon malenkostno lobističen, bi rekel, kot da so ga pripravljali ljudje v GEN-I. Za sončne panele ni problema, lahko jih bomo postavili dobesedno, če malo pretiravam, na vsako slovensko njivo, na vsako slovensko cesto, na vsako slovensko streho. V redu, jaz s tem nimam problema. tako nimam problema s tem, da se bodo vetrnice širile po Sloveniji. Super, hvala bogu, tudi ptiči bodo pri nas končno spregledali. Ampak imam pa velike težave s tem, da te iste stvari, te iste debirokratizacije ne omogočimo tudi malim hidroelektrarnam. In zato, kot je že moj poslanski kolega Janez Žakelj danes napovedal, bo Poslanska skupina Nova Slovenija vložila amandmaje. S temi amandmaji bomo predvsem poskušali iste stvari, kot jih ta zakon poskuša zagotoviti za vetrnice in za sončne panele, zagotoviti tudi za male hidroelektrarne. Jaz vam ne govorim o velikih hidroelektrarnah, o takih ki se postavljajo na rekah, ampak vam govorim o tistih malih hidroelektrarnah, ki se lahko postavljajo na številnih slovenskih potočkih. Če bo ta amandma sprejet, da bo to mogoče tudi za male hidroelektrarne, potem bom jaz iskreno verjel, da gre za pomemben korak, za pomembno debirokratizacijo v smeri uvajanja obnovljivih virov energije v slovenski prostor. Če ta amandma ne bo sprejet, potem jaz ta zakon razumem bolj kot ne lobistični zakon GEN-I in bom iz principa nasprotoval temu zakonu, ker ni pošteno, da razlikujemo obnovljive vire energije na takšen način. Če se bo v prihodnjih obravnavah izkazalo, da ta želja je, da izkoristimo vse naravne potenciale, ki jih imamo, voda je zagotovo en izmed teh, potem seveda lahko računate na našo podporo, v nasprotnem primeru pa ne.

Res je, Slovenija se mora zavedati, da bo treba hitreje in učinkoviteje izrabljati energijo s pomočjo obnovljivih virov, seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da morajo biti vsi ukrepi, ki jih bomo počeli, premišljeni, jasni, sistematični in seveda tudi čim manj birokratski.

Seveda, potrebno bo veliko napora, da bomo učinkovito zmanjšali stroške proizvodnje, vlagali v potrebno infrastrukturo in prenos distribucije energije iz obnovljivih virov. Na tem področju nas čaka veliko izzivov. Zakon po moji presoji res prehaja prepozno, tako kot je bilo že danes povedano, dosedanje stihijsko ravnanje povzroča veliko nezadovoljstva in upora s strani lokalnih skupnosti in tudi s strani samih državljank in državljanov. Zato se mi zdi, da je ta zakon korak v pravo smer, da se določijo dolgoročni načrti umeščanja tudi fotonapetostnih naprav na območju državnih prostorskih izvedbenih aktov.

potoki drugačni, saj so vsepovsod danes potočki drugačni, v drugačnem vodostaju, tako da pri tem umeščanju malih hidroelektrarn na potočke, kot ste omenili, bi bila jaz izjemno previdna, potoki izginjajo. Sama živim, sicer ne morem govoriti o 100 letih, lahko pa govorim o 30 letih, ob potoku in vodostaj našega potoka, pri katerem živim, se je bistveno, bistveno zmanjšal postavitvi tudi malih hidroelektrarn, zato se mi zdi izjemno pomembno, da bi se dotaknili tudi tega področja in o tem tudi razmišljali. Absolutno pa je seveda en korak naprej, da se postavljajo tudi te male hidroelektrarne in v nadaljnjem postopku razmišljati tudi o tem, kje in kako, ob primernih pogojih. Bom pa se dotaknila gradnje vetrnih elektrarn. Zakaj vetrnih elektrarn in zakaj jih tudi omenjam? Ker govorimo o umeščanju vetrnih elektrarn in tudi ta zakon govori, da bodo dodeljena potencialna prednostna območja oziroma zasnovana tudi na neizkoriščenih potencialnih zemljiščih. Moram reči, da je Pohorje eno izmed naših naravnih bogastev in na Pohorju se je v preteklosti oziroma v zadnjih letih pojavil investitor, ki želi postaviti 56 vetrnih elektrarn. To

zmanjšati gozd, razširiti tudi dovozne poti in vsaka vetrna elektrarna potem tudi potrebuje takšno pot. Tako da je

da bo zakon tudi jasen, ažuren, sistematičen in da bo čim manj težav tudi s samim okoljem in tako z lokalno skupnostjo kot tudi z ljudmi, ki živijo v bližini teh vetrnih

v raziskave in razvoj, kajti le tako lahko verjamemo, da bomo izkoristiliin dosegli cilj, ki nam na koncu koncev sledi. Absolutno se mi zdi, da je ta zakon korak v pravo smer. Postavili se bodo

lep pozdrav vsem! Naj nadaljujem tukaj, kjer je kolegica končala. Ta zakon, če bo sprejet tak, kot je zdaj predlagan, bo seveda utrl hitrejšo pot za postavitev teh 56 vetrnih elektrarn na Pohorju. In to je problem tega zakona, ker izrazito favorizira samo dva potencialna obnovljiva vira energije za proizvodnjo električne energije in izrazito ta dva, sonce in veter, vse ostalo pa kot da ne obstaja. Obnovljivi viri energije, če bi dejansko želeli poenostaviti postopke pri posameznih umestitvah v prostor in pri izvedbi, potem bi moral ta zakon nasloviti vse obnovljive vire energije,

da bi bila narejena v relativno kratkem času, potrebuje pa ta zakon Hidroelektrarna Mokrice, za katero je bil Državni prostorski načrt sprejet že leta 2013, pred 10 leti. Pred 10 leti je bilo v okviru sprejetja Državnega prostorskega načrta leta in leta presojano vse, tudi zvezdogled, tudi vse mogoče ribice in vse ostalo.

ni. Ne zaradi vsebinskih razlogov, zaradi formalnih razlogov so sodišča ustavljala postopke pri pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja. Danes smo leta 2023 in namesto da bi ta zakon omogočil, da se te, oprostite izrazu, norosti, zadnja tožba mislim, da je bila vložena pred letom dni, maja lani, odpravijo,

ne dela, ko ni vetra in tako naprej. Torej, ta usmeritev, ki jo imamo zdaj danes v tem zakonu, ki naslavlja samo en del en del naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, je popolnoma lobističen zakon in kot takega, če ne bo spremenjen v tej smeri, da bo določal enake pogoje za umeščanje vseh naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije na enak način, se pravi za vse enako, od sonca, vetra, vode do geotermalne energije, če želite, takega zakona, če ne bo enoten za vse, ni mogoče podpreti. Še enkrat, Mokrice, vodna energija, bi potrebovali neko rešitev, pa je ni. Za sončno elektrarno je niso potrebovali, zdaj so jo v teh razmerah, ko vi govorite o zapletenih administrativno-birokratskih razmerah, postavili v rekordnem času, in to šestmegavatno. šestmegavatno. Jaz ne vem, kaj dejansko nameravate narediti s tem zakonom. Če preberemo posamezne določbe, moram reči, da se človek zgrozi. Recimo 9. člen, obvezna postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah.

če gre za prenovo obstoječega parkirišča, katerega tlorisna površina znaša tisoč 700 kvadratnih metrov ali več, obvezno postavitev sončne elektrarne. Zakaj pa? Kaj pa, če je to parkirišče zraven nekega izredno vodnatega hudourniškega vira in bi lahko postavili neko malo hidroelektrarno tam zraven tega parkirišča? Kaj pa, če je zraven nekega vira geotermalne energije v Prekmurju? Zakaj bi tam izkoriščali sonce, če lahko izkoristimo geotermalno energijo?

da je do vseh enakopravna, da izkorišča vse tiste vire, ki jih imamo na voljo tam, kjer so na voljo, in da ne postavlja v privilegiran položaj posameznih subjektov, v tem primeru tistih, ki so trenutno v taki ali drugačni osebno-poslovni navezi s predsednikom Vlade, gospodom Golobom. In v tej smeri je pač ta zakon, če ga boste potrdili, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, verjamem, da ga boste, treba popraviti in končno nekaj narediti, da se prenehajo te blokade, ki se dogajajo na strateških infrastrukturnih projektih v tej državi, so na primer investicije v zadnjo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi – Mokrice, kjer bi, če bi izkoristili formalne možnosti, ki ste jih že imeli v Državnem zboru, ki so naslavljali energetsko krizo, lahko že presekali in bi se lahko ta gradnja končno nadaljevala, kajti vemo, kakšna je bilanca proizvodnih virov v Republiki Sloveniji. Če poenostavimo in ne zahajamo v detajle, približno tretjina jedrska energija, približno tretjina hidroelektrarne in približno tretjina premog, 2 % pa sonce

tako kot je bilo povedano, uvaja neke nespametne, prenagljene rešitve, ki ne bodo zagotovile večje samooskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji, pač pa samo zadovoljile interese posameznih lobijev na energetskem področju. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti Jernej Vrtovec in za njim Predrag Baković. Izvolite. Najlepša hvala. Pomembna zakonodaja, ki bi morala biti absolutno nadgrajena, mi smo že v preteklosti večkrat govorili o eni stvari, in sicer da potrebujemo posebno zakonodajo, ki bo poenostavila in pohitrila postopke od samega umeščanja do pridobivanja gradbenih dovoljenj za vse strateške infrastrukturne in energetske projekte. Tukaj v okviru tega zakona se išče določene parcialne rešitve, ne gleda se pa res celostno. Večkrat in tudi včeraj smo poslušali vprašanja in odgovore na temo tretje razvojne osi. Predstavnik družbe Dars je na odboru, ki ga je sklicala kolegica poslanka, dobro obrazložil, kako potekajo dolgotrajni postopki, preden pridobiš gradbeno dovoljenje in kako se vije ta jara kača. Enako se recimo dogaja tudi pri umeščanju v prostor v bistvu vseh energetskih pomembnih projektov.

kupovali čisto zeleno energijo. V zadnjih letih smo to kupili od Češke in drugih držav, ampak premalo proizvedemo in ker ne dosegamo teh zavez, se pač dogovorimo z eno državo članico Evropske unije, ki je najbolj ugodna, da nam lahko to proda in mi to kupimo, dobesedno. Se pravi, tukaj ne dosegamo vseh ciljev. Ta zakon govori v bistvu o pozitivni diskriminaciji sončne energije, okej, ob tem pa si moramo postaviti eno vprašanje. Vzporedno s tem, ko govorimo, koliko bo stala nuklearka, bi bilo prav,da pri tem zakonu na podlagi teh podatkov, ki jih zakon ima, se pravi, kje vse je potencial, da se postavi sončne celice, da se pač pove, koliko in kakšna je strategija Vlade, koliko bomo v naslednjih 10 letih namenili denarja v proizvodnjo električne energije od sonca. Koliko milijard evrov bomo namenili za to in kakšna bo vzporedno naša višja energetska neodvisnost? Se pravi, denar in na drugi strani benefit. To bi končno enkrat v tej državi potrebovali pri tem, ko sprejemamo tudi ta zakon, ki pozitivno diskriminira sončno energijo. Sicer s tem nič ni narobe. Zaradi tega jaz napovedujem v nadaljevanju obravnave te zakonodaje oziroma Nova Slovenija napoveduje, da gremo enako kot pri vodi in vetru naprej še z geotermijo. Na ministrstvu dobro vedo, zdaj je to skupno ministrstvo in to še lažje vedo, recimo problemov pri pridobivanju vseh dovoljenj in soglasij pri vrtinah za geotermalno izkoriščanje toplote,

pa imajo silne težave narediti novo vrtino. Ogromno je težav. Naprej, hidro. Tukaj je že bilo veliko povedanega. Imamo možnost malih hidroelektrarn, katerih investitorji bi bile recimo fizične osebe, mala podjetja. Poznam ene podjetnike z Gorenjske, ki imajo tukaj spet celo vrsto problemov pri umeščanju v prostor, pri pridobivanju dovoljenj. Da ne govorimo potem na drugi strani o zlasti treh velikih hidroelektrarnah na srednji Savi. podelitev koncesije zgodila v naši vladi 28. septembra 2020? Zdaj bo tri leta.

Jaz ne vem, kaj se še mora zgoditi, da bomo res enkrat sprejeli zakonodajo za infrastrukturne in energetske projekte, da se poenostavi in zmanjša birokratske ovire, ker s tem se srečuje vsakokratna vlada. In ko je bil Zakon o vodah, smo ga nonšalantno vrgli, čeprav tukaj v veliki meri poenostavljate postopke, zlasti kar se tiče pridobivanja dovoljenj, ki jih blokirajo recimo različne agencije in tako naprej. Druga stvar, Mura,

če bi bilo to tako, zaradi dviga podtalnice, zaradi lažjega zalivanja, namakanja in tako dalje. Vedno smo pri nas bolj papeški od papeža, pa rečemo, ne, pri nas pa tega ne bo. Kamorkoli greste v tujino, letite z letalom, pristajate, vidite ogromno vetrnic. Greste v Dalmacijo, Hrvaška tukaj ogromno vlaga. Mi imamo dve. Kaj

In kljub temu da lahko sprejmemo ta zakon, ki pozitivno diskriminira veter in sonce, in kljub temu, da lahko izkoristimo še ves vodni potencial po letu 2033, ko pride do izklopa bo pri nas primanjkovalo električne energije, da bo joj. Zaradi tega je še ena pobuda pri spremembi tega zakona v nadaljnjih branjih. Pozitivna diskriminacija tudi nuklearne tehnologije. Ampak ne vem, če Vlada verjame v to zgodbo nuklearne tehnologije. Saj ti mali modularni reaktorji so super, fajn, odlično se razvijajo, ampak jih na trgu še ni. Kdo pa lahko zagotovi,da bodo do

vzporedno je sprejeta na evropski ravni tudi zakonodaja, do leta 2035 električni avtomobili. Torej, ali bomo po letu 2034 potrebovali za toliko odstotkov več električne energije, ta trenutek še za dva dodatna TEŠ-a? tega, draga koalicija, bomo v Novi Sloveniji v nadaljnjih branjih vložili amandmaje, da bo pozitivna diskriminacija, se se pravi pri umeščanju in pridobivanju postopkov, prišla tudi do hidrodivizije, da končno enkrat zgradimo Mokrice, ta saga se vleče 12, 13 let, ko nikoli ni dovolj, da bi se kakšna stvar uredila in se zgodba vrača iz sodišča pa nazaj na sodišče. Mokrice, tri hidroelektrarne na srednji Savi, vrsto malih hidroelektrarn, za katere še imamo vodni potencial, ki ga lahko izkoristimo, na drugi strani pa seveda govorimo tudi o nuklearni tehnologiji.

da bi potem imeli to energijo januarja za industrijo. Torej, brez dodatnih spodbud pri razvoju tudi nuklearnih tehnologij žal ne bo šlo. Samo obnovljivi viri energije brez nuklearne tehnologije, če mislimo izklopiti ne bo šlo, bomo pač uvažali električno energijo in bili energetsko še bolj odvisni. Jaz priporočam, da ste v nadaljnjih branjih odprti za to, da se ta zakon spremeni zaradi tega, ker bo to nekaj dobrega mogoče za ostalo zakonodajo, ki bi lahko sledila pri umeščanju in gradnji na primer infrastrukturnih objektov v sam prostor, ker ne morem verjeti, da se, tudi sam sem bil na tem položaju in smo se trudili, ampak žal je bilo veliko preprek, da se bi lahko pozitivno diskriminiralo, zlasti kar se tiče res velikih infrastrukturnih projektov v prostor pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in umeščanja v prostor.

Najlepša hvala, predsednica. Bom začela z mislijo: »Enakopravnost pomeni enako obravnavo enakih in različno obravnavo različnih.« Poslanci ste sami ugotavljali, kako

izrabljena, veliko potenciala že izkoriščamo in zelo malo ga je še ostalo za nadaljnje izkoriščanje. To je tudi vodilo tega zakona, da naredimo pozitivno diskriminacijo na tistih virih energije, ki so bili v preteklosti do danes Pa da ni to samo vladna odločitev, naj povem, da nas k temu sili tudi Evropska komisija z zakonodajo in s programskimi dokumenti. Evropska komisija je z REPowerEU in z novo direktivo, ki je bila pred kratkim izpogajana, državam članicam dala jasno nalogo, da morajo pozitivno diskriminirati sonce in veter in da morajo narediti vse, da se zadeve pospešijo. In če pogledamo na koncu še potencial. Ves potencial, ki ga še premoremo za izrabo hidrovira, pa ne želim, da izpade to narobe, ker sama zelo močno podpiram, da izkoristimo vse možne vire, bom tudi v nadaljevanju povedala, kaj je še z ostalimi obnovljivimi viri energije, ves hidropotencial v Sloveniji, če ga izkoristimo, doprinese, in to v območjih, ki so, kjer so nižja okolijska tveganja, 35 gigavatnih ur na leto, gigavatnih ur na leto, torej prispeva 0,05 % k deležu OVE. Če pogledamo sonce in veter, če izkoristimo samo tisto, kar je v nižjem okoljskem tveganju oziroma v območjih nižjega okoljskega tveganja, pridemo kar čez tisoč gigavatnih ur na leto, kar prispeva skoraj 2 % OVE deleža na leto. Tukaj je jasno, da imamo zelo veliko neizkoriščenega potenciala sonca in vetra na območjih, kjer ni visokega tveganja, kar se tiče posegov v okolje, in da moramo narediti vse, da do tega tudi pridemo. Zakaj ne hidro, zakaj samo sonce in veter? Poleg tega, kar sem že naštela, naj opozorim, da hidrovir predstavlja večje tveganje pri posegih v prostor in to prepoznava tudi evropska okoljska zakonodaja, tudi energetska, in takoj trčimo tudi na problem tudi na problem suš, ki so vedno pogostejše, vedno močnejše in bodo bistveno vplivale tudi na sposobnost nadaljnjega izkoriščanja hidrovira v Sloveniji. Takoj trčimo ob biodiverziteto, kjer je regulacija s strani evropske okoljske zakonodaje Kar se tiče Mokric, naj enostavno povem, da je postopek na sodišču in v to Vlada nikakor ne želi posegati, spoštovali bomo kakršnokoli odločitev bo že dalo sodišče in pravica do sodnega varstva, k čemur sem razumela, da nas pozivate, ta zakon ne sodi oziroma za ukinitev pravice do sodnega varstva ni mesta v tem zakonu in tudi to je ena osnovna naloga pravne države, da to zagotavlja in v to ne bi smeli posegati. Kar se tiče drugih pobud. Z veseljem pozdravljamo, da se naslovi tudi izraba geoenergetskega vira. To je lahko za Slovenijo zelo pomemben vir pasovne energije, ki lahko tudi bistveno spremeni prihodnost naše energetske mešanice in zato pozdravljamo vse pobude, da se v prihodnjih obravnavah tega zakona skupaj, v sodelovanju, usedemo in vidimo, kako bomo to naslovili. Kar si s strani Vlade želimo, je predvsem, da ne pozabimo, da ta zakon obravnava proizvodnjo električne energije, ne obravnava oskrbe s toploto iz geoenergetskega vira, in želimo, da se ohrani ta osnovni namen tega zakona in da se ne širi. Sonce in veter. Veliko je bilo očitkov, da je to lobističen zakon. No, pa bom mogoče začela s slikami. / pokaže Francija, Belgija, Nemčija, Litva, Italija, Finska, Španija, Nemčija, Nizozemska, Nemčija, Belgija, Italija, Nemčija, Italija, Francija – plavajoče, Nizozemska, Avstrija, to so vse že obstoječe rešitve, ki so implementirane in obstajajo v drugih državah članicah. Ne vem, bolj daleč seže roka GEN-I, če sem prav razumela, da je bil očitek, da je ta zakon pisal GEN-I, ker je očitno GEN-I najmočnejše podjetje in vpliva na vse ostale države članice. Portugalska, Francija,

korist enega podjetja v Sloveniji. Kvečjemu lahko potem vrnem ta očitek, ja, saj potem je pa tudi predlog, da se to razširi na male hidroelektrarne, lobističen predlog. Jaz res ne razumem teh očitkov. Treba je pogledati čez mejo in ugotoviti, da druge države članice že izvajajo to, kar Slovenija do zdaj ni bila sposobna dostaviti. Opozorila bi, da je večanje deleža seveda obveznost države in vsak investitor, ki vloži, ki prepozna to priložnost, ne pomaga samo sebi z neko oskrbo, pomaga tudi državi dosegati te cilje in nedoseganje ciljev je enostavno boleče za državo, za ljudi, za prebivalce Slovenije, zato ne razumem, da se bo nasprotovalo zakonu iz načela, zato ker se niso vključile male hidroelektrarne. To ni državotvorno, to ne pomaga državi zasledovati neke javne koristi za svoje prebivalce, za svoja podjetja in pozivam, da da se vseeno razmisli o tem in da se prepozna korist in dobrobit tega zakona za prebivalce in za podjetja v Sloveniji. Kar se tiče vetra, bi morda bolj provokativno pozvala k enemu razmisleku. Jaz mislim, da bomo morali spremeniti način, kako gledamo na krajino, prostor okrog sebe. Zakaj nam je danes sprejemljivo graditi tovarne, stavbe in ceste kjerkoli, tudi sredi gozdov ali najboljših kmetijskih zemljišč, ko pa pridemo do vetra, pa želimo previdnost oziroma to več ni sprejemljivo? Ta način razmišljanja bomo morali spremeniti, ker enostavno prihodnost od nas to terja in razvoj gre v tej smeri. In jaz verjamem, da je s pravilnim pristopom in z dobrim načrtovanjem in tudi odgovornim ravnanjem tako na strani države kot investitorja možno doseči kompromise tudi tam, kjer je okolje morda malo bolj občutljivo, recimo gozd sredi Pohorja, in najboljše prakse, ki so že implementirane v drugih državah članicah, in jih prenesti v Slovenijo. In tega se ne bi smeli bati in to bi morali prepoznati kot priložnost tudi za naravo, ne samo za ljudi, ne samo za gospodarstvo, ampak tudi narava potrebuje naše ukrepanje in obnovljive vire energije, da ji pomagamo. Kar se tiče obnovljivih virov energije, pa da preidem večkratnemu pozivanju, da naj uredimo tudi za JEK 2 podoben zakon. Analiza je pokazala, da ima Slovenija 100 teravatnih ur potenciala OVE. Naj povem, da je to dvakrat več, kot mi danes porabimo energije, to je vse energije, tudi tistih naftnih derivatov, ki jih porabimo v prometu. Za primerjavo, 100 teravatnih ur. Za primerjavo naj povem, da hidroelektrarne, vse, ki jih imamo in so, sami veste, stare že kar nekaj desetletij, danes proizvedejo 4 teravatne ure, termoelektrarne 3 teravatne ure, NEK 2,7 teravatne ure. 100 teravatnih ur imamo potenciala v Sloveniji. Če izkoristimo samo nek košček, pa recimo, da izkoristimo 10 a si predstavljate, kaj lahko to pomeni za Slovenijo in za naše gospodarstvo? Ne podcenjevati tega potenciala. Kar se tiče JEK 2, ne izključujemo možnosti, jaz mislim, da tukaj noben od nas ne izključuje možnosti. Ko bomo imeli vse potrebne odgovore glede JEK, se bomo verjetno lažje odločali, kako z njim naprej. Odločali se bomo vsi skupaj, ker mora to biti širši družbeni kompromis. Navsezadnje gre za neprimerljivo večji obseg posegov v okolje, ki so tehnološko bistveno bolj zahtevni, finančno bistveno dražji in tudi danes na primer ni na trgu kar tako, da lahko kupiš elektrarno, za katero je bilo izdano energetsko dovoljenje. Tukaj je kar nekaj nejasnosti okrog JEK 2 in to primerjati z namenom tega zakona oziroma s pomenom tega zakona za nadaljnjo samooskrbo Slovenije in za razogljičenje Slovenije, se mi na tej točki res ne zdi primerno. Bom Hvala lepa. Izvolite repliko, gospod Tonin. Državna sekretarka je v svojem izvajanju pomemben del namenila tudi moji razpravi, za kar sem ji hvaležen, temu je tudi namenjena parlamentarna razprava, me je pa seveda v pomembnem delu popolnoma napačno razumela. Ona je kazala in pripovedovala, kje v Evropi se vse pojavljajo sončni paneli in to poskušala predstaviti, češ da sem jaz dejal, da gre to za res močno podaljšano roko GEN-I, ki je sposobna postaviti vse te panele vsepovsod. Nisem tako razpravljal. Super, da je te stvari predstavila, kje vse so, in hvala bogu, da so, s tem jaz nimam težav. In tudi če je pozorno poslušala mojo razpravo, sem dejal, da jaz podpiram debirokratizacijo pri nameščanju solarnih panelov, pri nameščanju vetrnih elektrarn. Jaz to podpiram. Nasprotujem pa zakonu iz principa, ja, kot protest opozicije, če hočete, kot moj protest, da pa teh istih vatlov ne uporabljate tudi za male hidroelektrarne, ki so prav tako obnovljivi viri energije in bi prav tako lahko pomembno prispevale k slovenski, recimo temu, samozadostnosti ali pri uvajanju obnovljivih virov energije. Namenoma nisem govoril o velikih hidroelektrarnah, o katerih so govorili nekateri ostali poslanski kolegi, nisem govoril niti o jedrski energiji, ampak izključno o malih hidroelektrarnah in to primerjal seveda z nekdanjimi mlini in žagami, ki so bili razprostrani vsepovsod po Sloveniji in zato ne vidim prav nobenih naravovarstvenih omejitev, da nekaj podobnega ne bi mogli narediti tudi v sedanjem času z malimi hidroelektrarnami. Tako da, državna sekretarka, hvala lepa za vašo razpravo, kot sem rekel, upam, da ste me zdaj pravilno razumeli. Moje nasprotovanje se nanaša na to, da se istih vatlov ne uporablja tudi za male hidroelektrarne, in ne na to, da se da se podobni sončni paneli, kot jih zdaj Slovenija želi vzpostaviti, pojavljajo tudi širom Evrope. Ta del seveda jaz podpiram.

predstavil nekaj izhodišč, pa naj še enkrat poudarim, da ta zakon gotovo predstavlja temelj za uvedbo samooskrbnosti in je tako tudi seveda izjemno, izjemno pomemben. Med drugim ureja območje prednostnega umeščanja naprav za proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije in eden izmed ključnih pogojev za učinkovito umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn je določitev območij, ki bodo na podlagi predhodno izvedene študije prepoznane kot potencialno primerne za postavitev tovrstnih naprav. Ob tem pa seveda velja previdnost, zlasti v tistih lokalnih skupnosti, kjer imajo velik turistični potencial, ki je že razvit, ali pa v tistih lokalnih skupnostih, kjer se ta turistični potencial šele razvija, tam je seveda potrebna večja previdnost. Meni so pozornost vzbudile navedbe v predlogu zakona, ki se nanašajo na umestitev plavajočih sončnih elektrarn na umetno ustvarjenih vodnih površinah. Nekaj takšnih vodnih površin je na območju opuščenih premogovnikov, na primer v Velenju, pa tudi v Kočevju. V veliki večini so lokalne skupnosti pričele na teh delih razvijati nek turistični potencial in zelo neprimerno bi bilo, da se na teh jezerih, kjer se neka turistična infrastruktura že razvija, pojavi ali pa postavi plavajoča sončna elektrarna. S tem se seveda turizem ne bo mogel razvijati, lahko bo tudi onemogočen, in tukaj računam na to, da se takšna območja vzamejo iz zakona in zato bo treba ta zakon v postopku še dodelati. Opozoril bi pa še na nekaj, kar zadeva vetrne elektrarne. Nekaj dilem je menda glede omejitev dimenzij objekta vetrnih elektrarn. Opozorili so me namreč, da bi zakonodaja morala urejati dimenzije vetrne elektrarne na način, da se določi višina stolpa vetrnice, ne pa neka skupna višina vetrnice s kraki. Ponekod v Sloveniji že poteka umeščanje vetrnic v prostor, in to že nekaj let, kakor seveda tudi dejstvo, da se v zvezi s tem spreminjajo OPN-ji, pa je tudi, da se tehnologija pri vetrnih elektrarnah hitro spreminja, vendar OPN ne sledi tem spremembam. Vemo, kako dolgotrajna in pa seveda tudi draga je sprememba OPN in če je v kakšnem OPN opredeljena višina, skupna višina vetrne elektrarne, to zaradi tehnoloških napredkov in pa posledično tudi večje zmogljivosti vetrne elektrarne lahko predstavlja nesmiselno oviro, ker bi na istem objektu lahko proizvajali več energije. Na stolp z enako višino je namreč s tehnološkim napredkom moč postaviti novejšo vetrnico z večjimi kraki, ki posledično proizvede več energije, pa jim OPN-ji nekje zaradi te skupne višine vetrne elektrarne to ne omogočajo in zato bi veljalo razmisliti o tem, da so za vetrnice, ki so že umeščene v prostor, v OPN

Dejstvo je, da je proizvodne naprave za električno energijo možno umeščati na kmetijska in gozdna zemljišča. Če prav razumem, za vetrne elektrarne, ki bodi stale na zemljišču, lastnik dobiva neko določeno obdobje del prihodkov od prodane energije oziroma elektrike. Po poteku obdobja pa naj bi se to zemljišče preneslo na lastnika vetrne elektrarne. Ne vem pa, kako je tukaj s predkupno pravico. Zakon o kmetijskem zemljišču tukaj določa, kdo ima predkupno pravico, to so kmetije mejaši, zakupniki, kmetijske organizacije, sklad in tako naprej. Lastnik vetrne elektrarne pa ni na tej listi ali pa opredeljen v tem zakonu in vsekakor, če to ni in če je ta bojazen ustrezna, bi bilo treba urediti oziroma paziti, da zaradi različnih zakonov, ki urejajo to predkupno pravico, ne bi prišlo do nekih nejasnosti ali pa zmede ali pravne praznine. Toliko zaenkrat. Vidim pa, da je zanimiva razprava in verjamem, da bo v fazi sprejemanja tega zakona še kar nekaj idej, morda tudi dvomov, in verjamem, da bomo našli pravo rešitev za vse skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo Teodor Uranič in za njim Jožef Jelen. Izvolite. **TEODOR URANIČ Jaz se bom malo bolj detajlno dotaknil tega zakona. Ta zakon sicer prihaja na naše mize nekaj let prepozno, je pa namen zakona tudi dejstvo, da je Slovenija v bistvu v samem repu Evropske unije, kar se tiče uvajanja naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in pa posledično tudi pri pri sami proizvodnji električne energije iz teh naprav za OV. Če povem še par stvari in še malo statistike. Slovenija je bila leta 2019 med vsemi državami Evropske unije zadnja po deležu proizvodnje električne energije, skupno iz sonca in vetra.

Potem, delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije. V Sloveniji je leta 2020 znašal po dokončnih podatkih 24,1 %, kar je 0,9 odstotne točke manj, kot zahteva evropska direktiva. In pa še, Slovenija bi morala po evropskih pravilih leta 2022 25 % energije pridobiti iz obnovljivih virov. Ker smo dosegli le 24,64 %, smo manjkajoči delež kupili od Češke in zanj plačali dobra 2 milijona evrov. Vlada Republike Slovenije s predlaganim zakonom sledi direktivi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o spremembi direktive EU o spodbujanju porabe energije iz obnovljivih virov, direktivi EU o energetski učinkovitosti stavb in direktivi EU o energetski učinkovitosti, ki izhaja iz naslednjih izhodišč. Evropski zeleni dogovor je energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov postavil v središče prehoda na čisto energijo. V okviru evropskega zelenega dogovora sta bila z uredbo Evropskega parlamenta in Evropskega sveta določena cilja, da Evropska unija do leta 2050 postane podnebno nevtralna in s ciljem 55-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2030. To pa zahteva energijski prehod in bistveno večje deleže obnovljivih virov energije v povezanem energetskem sistemu. S pospešitvijo zelenega prehoda na energijo iz obnovljivih virov in večjo energijsko učinkovitostjo se bodo zmanjšale emisije, zmanjšala se bo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, evropski državljani in podjetja v vseh sektorjih gospodarstva pa bodo imeli na voljo energijo po dostopnih cenah. S predlogom zakona Vlada Republike Slovenije vzpostavlja zakonsko podlago za pospešitev postopkov umeščanja v prostor sončnih in vetrnih elektrarn, katerih delovanje in uporaba ima minimalni vpliv na naravno okolje. Osnovno merilo pri izboru potencialnih območij za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn je degradacija posameznih območij. To so območja degradiranih gozdnih zemljišč, zemljišč v bližini prometne infrastrukture, umetna vodna telesa, opuščeni in nekdanji kamnolomi, rudniki in ostalo. Namen predloga zakona pa je tudi dodatno poenostaviti in skrajšati upravne postopke izdaje dovoljenj, ki se uporabljajo za projekte na področju energije iz obnovljivih virov. To je potrebno za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov po vsej Evropski uniji z namenom, da bi bili do leta 2030 doseženi ambiciozni podnebni in energijski cilji Evropske unije, do leta 2050 pa cilj podnebne nevtralnosti. Zdaj pa bi se bolj detajlno dotaknil petih sklopov, ki so nekako gradnik tega predmetnega predloga zakona. Kot prvo je pri samem predlogu zakona pomembna proaktivna vloga države. Tako bo Vlada Republike Slovenije pripravila akcijska programa za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije, kjer so opredeljena prednostna območja za izkoriščanje sončnih in vetrnih elektrarn. Akcijska programa bo Vlada sprejela v roku 12 mesecev od sprejetja tega zakona. Tako imenovana strategija go-to-areas pa naj bi investitorjem občutno skrajšala čas pridobivanja dovoljenja za izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn. Potem naslednje. Občinski prostorski načrt za sončne in vetrne elektrarne se lahko sprejme, tudi če teh naprav ni predvidenih v lokalnem energetskem konceptu. Potem glede prevlade javne koristi. Predlaga se, da se postopek za sončne in vetrne elektrarne sproži na predlog ministrstva za okolje in ne ministrstva za ohranjanje narave. Potem imamo tu še regulativne peskovnike. Dejstvo, da veljavna zakonodaja določenih inovativnih projektov OVE ne omogoča, saj gre za nekaj povsem novega, pomeni oviro za razvoj inovativnih tehnologij oziroma pristopov, ki bi lahko v prihodnosti ključno prispevali k rabi obnovljivih virov energije, zato se s predlogom zakona omogočijo tako imenovani regulativni peskovniki. Za inovativne projekte s področja obnovljivih virov energije bo tako ob izpolnjevanju zakonskih pogojev mogoče dobiti odločbo Vlade, ki dovoljuje regulativni peskovnik, ki bo časovno omejena in v kateri bodo natančno določeni pogoji in obseg dovoljenja za namen izvedbe prijavljenega projekta. V času priprave državnega prostorskega načrta se da možnost vsem zasebnim investitorjem, da izkažejo interes v nekem omejenem območju s ciljem, kar najbolj izkoristi prostor za sončne in vetrne elektrarne, na primer če je investitor z zasedbo nekega območja pripravljen zagotoviti več obnovljivih virov energije, to pomeni na nekem območju več moči sončne ali vetrne elektrarne, se da prednost temu investitorju, ker je cilj, da za ta zaseden prostor dobimo več. Enako velja v primeru, če investitor v postopku umeščanja ne deluje aktivno in ne spoštuje rokov, v tem primeru mu država lahko ustavi postopek priprave prostorskega akta ali ponudi območje nekomu drugemu, seveda z javnim pozivom. Občine so soodgovorne za doseganje ciljev obnovljivih virov energije. Če dobijo pobudo za spremembo občinskega prostorskega načrta za namen sončne ali vetrne elektrarne, morajo pobudo obravnavati in jo sprejeti ali argumentirano zavrniti. drugi sklop, usmerjanje v prednostna območja ob sami uveljavitvi zakona. Določeno je, da bodo nekatera območja že ob uveljavitvi zakona prednostna območja za sončne elektrarne, na primer strehe večjih objektov, utrjena parkirišča, območja cestnih zemljišč, železniška območja, energetski objekti in območje okrog njih, zaprta in opuščena odlagališča, opuščeni in nekdanji kamnolomi, v teh se dopušča umeščanje sončnih elektrarn ne glede na lokalni energetski koncept ali prostorske izvedbene akte, bo pa morala podrobnosti glede lege in podobno urediti Uredba o prostorskem redu Potem obvezna postavitev sončnih elektrarn pri novogradnjah in rekonstrukcijah parkirišč in stavb, ki so večje od tisoč kvadratnih metrov. Potem obvezna postavitev sončnih elektrarn na obstoječih objektih, večjih od tisoč V okviru obstoječih državnih prostorskih načrtov, prometne in energetske infrastrukture se lahko postavijo sončne elektrarne, tudi če niso bile načrtovane, v novih državnih in lokalnih prostorskih izvedbenih aktih pa je načrtovanje sončnih elektrarn obvezno. Potem imamo tretji sklop, odstranjevanje postopkovnih obveznosti. Domneva se, da sončna ali vetrna elektrarna, ki je en kilometer stran od državne meje, nima pomembnega čezmejnega vpliva, zato čezmejna presoja ni potrebna. Ponovna celostna presoja vplivov na okolje za spremembo prostorskega izvedbenega akta ni potrebna v primeru, če se izboljšuje tehnika, če niso predvideni posegi v nove dele okolja ali če gre za manjše lokacijske premike, ki se ne približujejo bivanjskim objektom, in pa ne izvaja se predhodni postopek presoje vplivov na okolje za sončne elektrarne, ki niso večje od enega hektarja. Potem četrti sklop, večja varnost za investitorje. V okoljskem poročilu in poročilu o vplivih na okolje se zahtevajo informacije, ki upoštevajo trenutno znanje in obstoječe podatkovne baze. Upošteva se primerni nivo glede na prostorski akt. Po novem naj se ne bi zahtevali vedno novi podatki ali podatki, ki na primer z neko tehnologijo z neko tehnologijo sploh niso povezani, ali preveč natančni podatki, ki jih je v neki fazi nemogoče zagotoviti, ker lahko to tudi bistveno obremenjuje investitorja in s tem tudi čas zaključka same investicije. Potem pa še peti sklop, tu pa je konkretno spremljajoča raba, v katerem govorimo o omogočanju investicij, kjer do sedaj sploh niso bile mogoče. Kot prvo, pravila glede postavljenih sončnih in vetrnih elektrarn na cestnem zemljišču. Gre za spremembe in dopolnitve glede spremljajoče energetske rabe prostora v povezavi z Zakonom o cestah. Postavitev sončnih in vetrnih elektrarn je dovoljena na zemljiščih znotraj cestnih oziroma avtocestnih križišč ali krožišč, na nasipih, zaščitnih ali protihrupnih ograjah ter tudi na cestnih zemljiščih javnih cest, in sicer pod pogojem, da se s postavitvijo in delovanjem sončnih in vetrnih elektrarn ter potrebne spremljajoče opreme ne posega v profil in v odvodnjavanje ceste, ne zmanjšuje varnosti prometa, tudi s poseganjem v vidna polja voznikov in v vidna polja prometne signalizacije, naprave pa morajo biti vgrajene na način, ki bo omogočil njihovo začasno odstranitev, ki bi bila potrebna zaradi vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi in spremljajoči opremi. Za sončne in vetrne elektrarne, ki se izvedejo v sklopu vzdrževalnih del, rekonstrukcije ali novogradenj cest oziroma po zaključku, po njihovem zaključku morajo biti urejene stvarne pravice oziroma služnostne pravice. V okviru vzdrževalnih del se lahko postavijo naprave, katerih nazivna moč ne presega 10 megavatov. Potem imamo pravila glede postavljanja sončnih in vetrnih elektrarn na vodnem in priobalnem zemljišču. Gre za spremembe, dopolnitve v povezavi z Zakonom o vodah. Te naprave se lahko postavijo na umetnih jezerih, ki so nastala kot posledica rudarjenja, in sicer konkretno v Savinjsko-Šaleški regiji, to je na Družmirskem, Velenjskem in Škalskem jezeru. Ocenjuje se, da je potencial skupaj z brežinami nekje 250 megavatov. Ne glede na lokacijo postavitve mora biti slednja izvedena na način, da ne ogroža življenja in premoženja, ne ovira morebitnih turističnih, športnih in rekreativnih aktivnosti oziroma izvajanja gospodarskih javnih služb, naprave pa morajo biti tudi ustrezno označene. Ob vodnem soglasju se dovoljuje postavitev sončnih in vetrnih elektrarn na vodovarstvenem območju z blažjim režimom VVO III, s tem, da je treba dodatno zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, predpisano pa je čiščenje samo z vodo. Še pravila glede postavljanja sončnih in vetrnih elektrarn na površinskih kopih, to so kamnolomi. Gre za spremembe in dopolnitve glede na spremljajočo energetsko rabo prostora v povezavi z Zakonom o rudarstvu. S predlaganim zakonom se nabor dovoljenih gradenj in dejavnosti širi še na postavitev sončnih in vetrnih elektrarn. Investitor naprav mora upoštevati in izpolnjevati vse preostale pogoje in določbe iz veljavnega 93. člena Zakona o rudarstvu, imetnik rudarske pravice za izkoriščanje pa mora v roku enega meseca investitorju podati mnenje o tem, katera smer in lega teh objektov oziroma površin, na katerih se naj bi izvajale dejavnosti v območju rudniškega prostora, bi bili najprimernejši. In še nazadnje pravila glede postavljanja sončnih in vetrnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih. Gre za spremembe in dopolnitve glede na spremljajoče osnovne energetske rabe prostora v zvezi z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. V skladu s predlogom je postavitev sončnih in vetrnih elektrarn dopustna zgolj na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe uvrščena med kmetijska zemljišča v zaraščanju in med trajne travnike. Energetska dejavnost ima status spremljajoče dejavnosti, vsled temu se mora izvajanje slednje prilagoditi primarni kmetijski dejavnosti, primer košnje. Predlog zakona tako določa, da se lahko za izvajanje energetske dejavnosti nameni zgolj 6 % površine zemljišča, tlorisna površina sončne elektrarne pa mora biti najmanj en hektar. Vetrne elektrarne pa se lahko postavijo na kmetijskih zemljiščih z boniteto do vključno 35 točk in ne presegajo tlorisne površine150 kvadratnih metrov. Primarna raba zemljišča ostaja kmetijska raba, primer trajni travnik, pridelovalni potencial med uporabo sončne elektrarne ne sme biti okrnjen. Sončna elektrarna mora biti postavljen na način, da se ob morebitni odstranitvi na prizadetem zemljišču ne povzroči trajna škoda, po odstranitvi se na zemljišču povrne prvotno stanje. V zvezi z načrtovanjem na območju kmetijskih zemljišč pa so ne glede na veljavni zakon dovoljene spremembe namenske rabe tistih kmetijskih zemljišč, katerih boniteta ne presega 20 točk za postavitev sončne elektrarne oziroma 40 točk za postavitev vetrne elektrarne. Potem imamo tu še pravila glede postavljenih sončnih elektrarn na zaprtih odlagališčih odpadkov, gre za spremembe in dopolnitve glede spremljajoče energetske rabe prostora v povezavi z Zakonom o varstvu okolja. Upravljavec odlagališča v zapiranju, ki ima okoljevarstveno dovoljenje, lahko vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in priloži nov načrt zapiranja odlagališča odpadkov, v katerem sočasno z izvedbo zapiralnih del predvidi tudi postavitev in obratovanje sončne elektrarne. Postavitev sončne elektrarne ne sme ogrožati stabilnosti in vzdrževanja odlagališča, sistema tesnjenja, sistema odplinjanja in sistema požarne varnosti. Postavitev sončne elektrarne se izvede na podlagi PZI, to je projekta za izvedbo, usklajenost izvedbe s PZI pa nadzira odgovorni nadzornik gradenj. In pa še pravila glede postavljanja sončnih elektrarn na gozdnih zemljiščih, glede spremljajoče energetske rabe prostora v povezavi z Zakonom o gozdovih. Predlog zakona v tem delu predvideva izjemo od Zakona o gozdovih, kjer so predvideni dovoljeni posegi na gozdnih zemljiščih. Tako se dovoli krčenje gozda za namene postavitve sončnih in vetrnih elektrarn in zgolj v obsegu, ki je potreben za njihovo postavitev in delovanje.

ki jih sproti generirate, je tudi prav, da ljudje slišijo, kaj je pa sploh vsebina tega zakona, ker vsak ga pač ne gre brat in bomo to danes izkoristili, ker je to tukaj prvo branje in je tudi, se mi zdi, čisto korektno.

Vzporedno z navedeno izjemo pa predlog zakona tudi določa, da se za namen postavitve in vzdrževanja sončne in vetrne elektrarne lahko uporabljajo obstoječe gozdne ceste in žičnice. Če je le možno, se nove ceste do teh elektrarn znotraj teh gozdnih površin zgradijo na prednostnih območjih gozdnih cest. Potem pa imamo tu še pravila za postavljanje sončnih in vetrnih elektrarn na kulturnovarstvenem območju, ki se tiče Zakona o varstvu kulturne dediščine. S predlaganim zakonom za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn na navedena območja oziroma na navedenih objektih ne bo treba pridobiti projektnih pogojev oziroma kulturnovarstvenega soglasja, če se s postavitvijo sončne in vetrne elektrarne ne posega v tla. In pa še spremembe in dopolnitve v povezavi s Stvarnopravnim zakonikom in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Izjema od Stvarnopravnega zakonika se nanaša na delež pridobljenih soglasij solastnikov na večstanovanjskih stavbah, ki jih je treba pridobiti za izvedbo sončne elektrarne. Predlagano je znižanje odstotka potrebnih soglasij iz 100 % na 75 %. Izjema pri Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je, da država ali občina lahko ustanovi brezplačno služnost na svojih stavbah za sončno elektrarno, ki je v korist skupnosti OVE, katere člani so le fizične osebe, nevladne organizacijeali občina sama. In pa še za zaključek, nek povzetek. Zakon naslavlja rabo javnih površin, zemljišč in objektov za spodbujanje obnovljivih virov energije, s posebnim poudarkom na rabi območij ob infrastrukturnih objektih in na degradiranih območjih. Odpravljale se bodo administrativne in postopkovne ovire za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije v dialogu z lokalnimi skupnostmi, pospešeno razogljičenje sistemov daljinskega ogrevanja ter spodbujanje ukrepov učinkovite rabe učinkovite rabe obnovljivih virov energije na lokalni ravni in podpora digitalizaciji celotne energetske infrastrukture. Jaz bom seveda ta zakon podprl. Bi se pa zdaj še dotaknil prejšnjih razprav in seveda kolega Vrtovca. Jaz sem kolega Vrtovca gledal za časa, ko je bil še minister za infrastrukturo, ko je v neki izjavi, intervjuju, večkrat poudaril, sonce na vse strehe. Zdaj, danes, pa je rekel, da je to, sonce na vse strehe, praktično pozitivna diskriminacija. Če bi mi danes recimo obravnavali zakon o uvajanju malih hidroelektrarn, bi pa danes poslušali, zakaj pa ne sončne elektrarne, bi bilo pa to diskriminatorno. Tako da je vsakič ta folklora podobna. In pa recimo še za kolega Tonina, ki ga tudi ni,

GEN-I ni edino podjetje, ki se ukvarja s sončnimi elektrarnami. Teh podjetij je prek 100. Je pa res, da je bil GEN-I pionir

gospodinjstvom, ki so zdaj lahko veseli, da so preskrbljeni z električno energijo, tudi za ogrevanje in za vse ostale potrebe. Hvala lepa. Hvala lepa za prvo branje. Naslednji ima besedo Jožef Jelen in za njim Tomaž Lah.

Prej, uvodoma v obrazložitvi, nam je gospa državna sekretarka nekako dejala, da je smiselno vlagati samo v vetrne in sončne elektrarne. Kot nam je prej kolega Uranič razložil, kje vse lahko postavljamo te sončne elektrarne, moram reči, da bi veliko prej končal,

V Sloveniji pač moramo nekako stremeti k temu, da bomo imeli samozadostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Naj vas samo spomnim, lansko leto novembra se stvari tako poklopile, da je bila proizvodnja elektrike v Sloveniji najnižja v zadnjih 30 letih. To je bilo novembra leta 2022. Jaz mislim, da moramo narediti vse, da stremimo k temu, da se nam to več ne bi zgodilo. Vi imate v koalicijski pogodbi zapisano, če se ne motim, da ste se odločili, da na Muri ne bomo gradili hidroelektrarn, na Savi pa bomo preverili smotrnost. Ko smo kot člani Odbora za kmetijstvo poslušali kmete in strokovnjake tam ob Muri, smo lahko slišali, da je področje ob Muri zelo izpostavljeno temu, da pada nivo podtalnice. Vemo, kaj to pomeni za kmetijstvo. In če bi tam, tako kot naši severni sosedje, izkoriščali Muro za hidrocentrale, ob njej imajo rodovitna polja in ostale kmetijske objekte za pridelavo hrane, bi lahko tudi ta potencial izkoristili, za kmetijstvo in za hidroelektrarne,

Če pogledamo današnjo proizvodnjo električne energije na strani Elesa pod strukturo proizvodnje, lahko nekako

največji doprinos pa je dala hidroenergija in tukaj lahko mi reguliramo proizvodnjo električne energije, ne bomo pa je mogli s soncem in z vetrnicami, predvsem v času, kot je danes, ko je oblačno in ko ni vetra. Tako da toliko o tem, koliko lahko mi s tem pridobimo v naši energetski bilanci. Ko sem

Kje bomo dobili manjkajočo električno energijo, kajti, kot vemo, ne bo vlaganja v hidro, ne bo vlaganja v črpalne postaje, take, kot jih imajo naši sosedje Avstrijci, ko ponoči filajo vodo v jezera na pobočjih, čez dan, ko pa je treba to izkoriščati, ko primanjkuje energije, jo pa lahko v hitrem času nadomestijo. Včeraj smo bili priča tudi temu, kaj se dogaja v Nemčiji, začeli so odpirati rudnike, ker so ugotovili, da z vetrnicami in s sončnimi elektrarnami ne bodo niti približno samozadostni. Tako da jaz mislim, da je bil včerajšnji dan veliko opozorilo za Vlado in za vas, poslance Svobode, da tu mogoče malce spremenite svoje mnenje. Menim, da

Hvala lepa. Naslednji je Tomaž Lah in za njim Jožef Horvat. Izvolite. Lep pozdrav še enkrat! Tudi jaz bi najprej pri tem zakonu povedal, kar so nekateri že omenili, da je pravzaprav nujen, da bi ga morali imeti že zdavnaj

pa vas bom spomnil, zakaj ni oziroma kako in kaj, sploh tiste, ki ste že bili v prejšnjih mandatih poslanci. Kolikokrat ste imeli tukaj razprave, kaj je težava, kaj je največja težava? Veter. Umeščanje vetrnih objektov v prostor. To smo poslušali koliko časa? Sigurno nekaj let. Seveda, ta zakon ne rešuje vseh problemov proizvodnje elektrike v Sloveniji, daleč od tega. Ta zakon rešuje ravno ravno to, o čemer je bilo v zadnjih letih daleč največ govora – problem umeščanja objektov obnovljivih virov v prostor, s poudarkom na sončnih in vetrnih elektrarnah. Saj smo slišali, pa da ne bom ponavljal, koliko imamo trenutno vetrnih elektrarn v Sloveniji.

pa jih do zdaj žal še niso in so že nekaj let na listi za uvrstitev v podporno shemo, ki jo imamo tudi v Sloveniji. V podporni shemi za objekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje je 3 tisoč 760 proizvodnih objektov. Ampak, kot rečeno, veliko število projektov za vetrne elektrarne čaka, da se bodo lahko izvedli in se ne morejo in ta zakon seveda to rešuje. Nikakor se ne morem strinjati z nekaterimi, ki ste to okarakterizirali kot lobiranje in ne vem kaj vse. Mislim, da je kolega Uranič zelo lepo prebral, na katerih vse področjih se dejansko poskuša reševati, da bo umeščanje oziroma uvajanje teh objektov objektov OVE v prostor lažje, hitrejše in tako naprej. Seveda pa je jasno, da so še drugi proizvodni viri, ki jih bo tudi treba izkoristiti. Prihodnost bo pokazala, kako in na kakšen način, kako bo z nuklearno energijo, kako bo s hidroenergijo, vsekakor pa je dejstvo, da ne moremo v ta zakon

to je bilo z naše strani že večkrat povedano, tako kot tudi na drugih področjih, in bo tudi ta elektrarna zgrajena. Ja, Mura pa zaenkrat ni v koalicijski pogodbi v tem mandatu,

Glede na to, da so bile že vse podrobnosti zakona tukaj podrobno predstavljene, bi omenil samo eno, ki se mi tudi zdi izredno pomembna z vidika prihodnjega razvoja, to so pa ti regulatorni peskovniki, ki bodo obenem v tem času poskrbeli tudi za inovativne projekte, se pravi take, ki bodo mogoče privedli še do proizvodnje električne energije na druge obnovljive načine.

V Novi Sloveniji vsekakor podpiramo povečano, toda racionalno angažiranje države za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, ampak iz vseh obnovljivih virov energije. Do danes še opozicijski poslanci nismo dobili odgovora, zakaj samo sončna energija in vetrna energija. Ali smemo to kot opozicijski poslanci vprašati? Zakaj ne hidropotencial? To smo nekaj že dobili. Zakaj ne geotermija? Zelo hvaležen sem mojemu kolegu Jerneju Vrtovcu, ki je zaslužen za to, da smo v prejšnjem mandatu prvič v zgodovini samostojne Slovenije geotermalno energijo dali na seznam obnovljivih virov energije. Do lanskega oziroma predlanskega leta geotermija ni bila obravnavana kot obnovljivi vir energije.

Gotovo se tudi strinjamo, vedno začnem s točkami, kjer se strinjamo, da je pridobivanje te vrste energije, torej električne energije iz obnovljivih virov energije, najbolj družbeno in okoljsko sprejemljivo, žal pa se sočasno ne naslavlja problematike kapacitet distribucijskega omrežja, o čemer smo danes že govorili, kar še dodatno zmanjšuje možnosti za učinkovito povečanje pridobivanja električne energije, na primer iz sonca. To problematiko vsi poznamo. Glede povzemanja pravil za prostorsko umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v prostor menim, da poseben zakon pravzaprav sploh ni potreben, torej ta zakon sploh ni potreben. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) že opredeljuje prioritetna območja za umeščanje naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, zato se uporabijo razvrednotena območja in bi se lahko tudi morebitne dodatne potrebne posebnosti uredile prav v tem ZUreP-3. Zdaj imamo toliko te regulative, toliko teh zakonov, da zakonska materija ni pregledna in seveda to radikalno zmanjšuje tudi pravno varnost deležnikov. V zadnjih 15 letih je bila ravno zaradi naslavljanja počasnosti postopkov prostorskega načrtovanja sprejeta cela serija sprememb, dopolnitev in novih prostorskih zakonov, ki pa sami po sebi več kot očitno ne morejo zagotoviti želenih sprememb, ki si jih vsi želimo. Kje je problem? Za bolj učinkovito izvajanje procesov prostorskega načrtovanja je treba, po moji oceni, okrepiti organizacijsko in kadrovsko ozadje prostorskega načrtovanja na državni ravni in na ravni nosilcev urejanja prostora ter povečati angažiranost in skrbnost nosilcev javnih interesov. Pričakovati je, ampak tole dam bolj tako v oklepaj, ker najbrž ne bo,

V postopku sprejemanja zakona je smiselno pozorno prisluhniti njihovim argumentom, saj je Vlada po moji oceni nekatere omejitve morda preveč razrahljala in lahko pride do zlorab. Morda pa tega silovitega odpora ne bo, ker je pred nami sprememba proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Še vedno ni naslovljen ključni problem zelenega prehoda, danes smo to že večkrat izpostavili, to je nezadostna kapaciteta distribucijskega omrežja. Po strokovnih ocenah bi morala Slovenija v nadgradnjo omrežja v obdobju do leta 2030 vložiti od 3 do 4, morda 5 milijard evrov. V zakonu je dan poudarek na umeščanju sončnih in vetrnih elektrarn v prostor. Res je, v tej dvorani smo veliko govorili o problematiki umeščanja predvsem vetrnih elektrarn,

Popolnoma pa je spregledan potencial vodne energije, tako tudi lažje umeščanje malih hidroelektrarn, še zlasti pa večjih hidroelektrarn v prostor.

zaznava geotermalni potencial kot izjemno pomemben obnovljivi vir električne energije. V mojem volilnem okraju, bolj točno v naselju Čentiba v občini Lendava, bo, če bo vse po sreči, v kratkem s s proizvodnjo električne energije začela testna geotermalna elektrarna, če smem tako reči. Ta ne bo imela ne vem kako velike moči, ampak kakorkoli že, da podam neko strokovno podlago s strani direktorja Geološkega zavoda Slovenije, strokovno podlago, zakaj je geotermija tako pomembna. Prav o tej lokaciji, kjer se izvaja izgradnja te prve geotermalne elektrarne, je povedal, citiram: »Dosedanje raziskave v severovzhodni Sloveniji potrjujejo izreden potencial za pridobivanje za pridobivanje geotermalne toplote z rabo termalne vode iz globine do približno dveh kilometrov. Na širšem območju je bilo za raziskave nafte in plina ali možnost njihovega skladiščenja izvrtanih več kot 200 globokih vrtin,

Tehnologija »globoke geosonde«, ki bo uporabljena na Pg-8, ne vpliva na vodno bilanco geotermalnih vodonosnikov, povzroča pa spremembo toplotnega polja v okolici vrtine.« Normalno. To je izjava direktorja Geološkega zavoda Slovenije, torej strokovne institucije, ki bi jo pa najbrž v tem zakonu, to je moje osebno pričakovanje, Vlada morala tudi spoštovati oziroma upoštevati. Veliko je bilo že govora s strani kolegic in kolegov, ki ne prihajajo iz Prekmurja, zakaj ne smemo, preprosto ne smemo uporabljati hidropotenciala reke Mure. S tem bi dosegli med drugim tudi to, da bi dvignili nivo podtalnice in s tem omogočili boljšo in lažjo proizvodnjo hrane. Mura je danes oziroma v zadnjem času postala hudournik, struga se poglablja, odnaša material, podtalnica pada, se niža in zanimivo je nekaj, kar me še posebej boli, da prav Mura za nekatere koalicije postaja, kako bi rekel, reka ki ima po svoje tudi zelo pomembno zgodovinsko vlogo, ampak o tem več kdaj drugič, ampak da postaja neke vrste odskočna deska za pridobivanje političnih točk. Danes je zelo popularno, če rečeš, ne, na Muri pa elektrarn ne bo. Jaz ne vem, jaz nisem strokovnjak, če je to smiselno ali ni smiselno, bi si pa želel o tem neko razpravo. Res pa je tudi nekaj, da so se dogajali dogodki, kot recimo Marš na Muro, menda celo financirani z avstrijskim kapitalom, razlaga je preprosta, na kateri so sodelovali nekateri politiki z leve politične hemisfere.

Bom to še podkrepil, hidropotencial reke Mure, da ne govorim o šestkrat vloženem Zakonu o rudarstvu s strani KUL, in smo danes na točki, ko je v Sloveniji prepovedano, dobro ste razumeli in dobro slišali, prepovedano črpanje zemeljskega plina, ker ga vi ne morete črpati brez vsaj rahlega hidravličnega stimuliranja, ampak to je spet neka druga tehnološka tema, ampak zelo pomembno, politična tema. In prav zdaj, ko imamo problem z dobavo plina, mi v Sloveniji, morda smo edini v Evropi, ne smemo črpati zemeljskega plina. Posebej me je zabolelo, se opravičujem morda nekoliko čustvenemu nastopu, ko je Vlada decembra lani sprejela uredbo, vezano na eksploatacijo geotermalne energije, uredbo, s katero je povozila uredbo, ki jo je sprejela naša vlada, res je, praktično na koncu mandata, in to, kar je Vlada naredila 15. decembra lani, so praktično dane vse možnosti, da lahko pride k tistim, ki danes uporabljajo geotermalno energijo, okoljski inšpektor in jim zaklene vrata oziroma bolj po domače in bolj razumljivo, prepove obratovanje. Poznate Moravske Toplice in še kakšen poslovni objekt se tu najde. Upam in sem tudi hvaležen, še posebej kolegu poslancu iz Svobode, ki prihaja iz Murske Sobote, ki se trudi, da bi to uredbo popravili. Da bi jo popravili. Ker sem pa prepričan, pa brez zamere, brez zamere, niti en minister ali pa ministrica 15. septembra ni vedel, o čem odloča. Saj mogoče niti niso odločali, ker je bil takšen postopek. Pričakoval sem vsaj dva glasova proti na Vladi. Moj glas bo proti sklepu, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, ker ne obravnava proizvodnje električne energije iz vseh obnovljivih virov energije. Hvala lepa.

Še ena razlika je, glede na vse, kar sem že naštela, pa se ne bom ponavljala, zakaj ta zakon ne ureja hidro. Mislim, da sem kar nekaj argumentov že povedala, no. Bistvena razlika je tudi v tem, da za izrabo hidroenergetskega vira rabiš koncesijo za izrabo vodnega vira, medtem ko, ko pa izrabljaš sonce ali veter, teh koncesij ni. Tako da tukaj, ponovno poudarjam, tako kot sem že prej rekla, absolutno mislim, da se izplača vse konstruktivne predloge, ki bodo pomagali, ki so skladni z evropsko zakonodajo, ki bodo pomagali ta zakon izboljšati, absolutno jih je vredno preučiti in se o njih pogovarjati. To isto velja tudi za geoenergetski vir. Naj vseeno popravim poslanca Vrtovca, definicija, kaj so obnovljivi viri energije, je bila sprejeta z Energetskim zakonom leta 2014 in izhaja iz evropskega pravnega reda. Tako da takrat je bila geoenergetska, torej geotermalna energija prepoznana kot obnovljivi vir energije in prenesena oziroma postavljena v naš pravni red, ne z zakonom, ki je bil sprejet leta 2021. Je pa res, da tisti zakon seveda vsebuje isto definicijo. Kar se tiče plavajočih fotovoltaičnih elektrarn. Žal poslanca Bakovića ni v ni v dvorani, da bi mu lahko odgovorila, ampak pomisleki se pojavljajo, ali bo izraba jezer, ki so nastala zaradi rudarjenja, negativno vplivala na razvijajoči se turizem. Moj odgovor poslancu bi bil, da je del Velenjskega jezera, recimo, ki je danes z zakonom prepoznan kot eden izmed treh jezer, na katerih bi bilo dovoljeno izrabljati plavajočo

se lahko pozitivno vplivalo na turizem, ker bi z njo omogočili, da bi naredili, vzpostavili krožno pot okrog Velenjskega jezera. To pomeni, da bi ljudem omogočili, da se sprehajajo, in s tem bi turizem zagotovo pridobil, ne pa izgubil. V vsakem primeru bi pa umeščanje takšne plavajoče fotovoltaične elektrarne na Velenjsko jezero zahtevalo soglasje Mestne občine Velenje, tako da tukaj je ena varovalka za lokalno skupnost, ki se mora strinjati s takšno izrabo prostora.

Zakon ne določa ničesar v zvezi s kakršnimkoli prenosom, prisilnim ali zemljišč s kakršnimikoli predkupnimi pravicami. Tega v zakonu ni, tako da mislim, da teh bojazni, o katerih je poslanec govoril, ni. Zakon pač enostavno ničesar v zvezi s tem ne ureja. Veliko je bilo govora o tem, kakšna bo naša energetska mešanica prihodnosti. Ja, veliko izzivov nas čaka, mislim, da ste bili, gospod poslanec, vi, ki ste to naslovili – trenutno imamo v javnem posvetovanju prenovo Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. To je tisti dokument, ki naslavlja energetsko mešanico Republike Slovenije v letu 2030 in v letu 2040 in kako bomo mi zložili našo oskrbo in proizvodnjo in porabo skupaj. Tako da vabljeni k dajanju pripomb. Zakon pa ne ureja ničesar v zvezi s tem. Zakon ni nek dolgoročni strateški načrt o tem, kako bomo mi nadomeščali premog, ali bomo gradili dodatno jedrsko elektrarno, ali, ne vem, kako bomo razogljičili promet. Tega zakon ne ureja. Zakon enostavno samo ureja olajšanje, odstrani absolutne prepovedi, olajšuje nekatere postopke v zvezi z vetrom in soncem, kot je bilo uvodoma predstavljeno, in to je to, kar je vsebina zakona. Se strinjam, kar veliko izzivov nas čaka v tej državi. V velikem razvojnem zaostanku smo. S tem mislim, da ste se bolj kot ne poslanci vseh poslanskih skupin strinjali in ta zakon je pač nek začetek, definitivno ne naslavlja vseh izzivov. Gremo po korakih, no. Navsezadnje je bilo nekajkrat izpostavljeno, zakaj je zakon sploh potreben, saj zakona ne rabimo. Naj spomnim, da je prejšnja vlada dala zavezo, da bo poenostavila postopke za veter v okviru sprejetega Načrta za okrevanje in odpornost, tako da mi smo to zavezo prejšnje vlade vzeli in jo poskušali integrirati v ta zakon in s tem tudi pomagamo državi, da pride do potrebnih virov evropskih sredstev za spodbujanje nadaljnjih investicij in razogljičenja. Pa tudi ZUreP ni odgovor. ZUreP enostavno ni dovolj. Mi gremo bistveno dlje v tem zakonu. ZUreP nekatere stvari res ureja, ampak ne dovolj. Recimo ta zakon za razliko od ZUreP reče, da je akcijski načrt za pripravo prednostnih območij obvezen. ZUreP tudi ne določa prednostnih območij. Tako da kar nekaj korakov delamo naprej od ZUreP in upamo, da s tem komplementarno dopolnjujemo to, kar ZUreP

Bi pa res v zaključku in v odgovor na pomisleke, ki so bili: osnovni namen zakona je spodbujati investicije v izrabo tistih virov energije, ki predstavljajo manj bistven poseg v okolje, in to sta veter in sonce, hidroenergija to ni. Tudi s strani evropske zakonodaje hidrovir ni prepoznan kot vir energije, ki bi se ga izkoriščalo brez bistvenih posegov v okolje. To nekako moramo sprejeti in iti s tem naprej. Razumem, da so, kar nekaj, veliko pobud je bilo danes glede Save, glede Mure, zagotovo nas čakajo neke odločitve o tem v prihodnosti. Pravo mesto za to je nacionalni energetski in podnebni načrt, kot rečeno, kar se tiče pa malih hidroelektrarn in izrabe geoenergetskega vira za namen proizvodnje električne energije, smo pa absolutno odprti za vse konstruktivne predloge,

Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vam, gospa državna sekretarka, za vaš odziv. Izpostavili ste kot problematiko oziroma pomembno dejanje podelitev koncesij za izrabo hidropotenciala – to je res, ampak morda se vi ne spomnite, jaz pa se, Vlada je 22. decembra 2005, to je bila naša vlada, izdala uredbo o koncesiji za proizvodnjo električne energije na Muri od Sladkega Vrha do Veržeja. Uredba je podlaga za podelitev koncesije za proizvodnjo elektrike, Vlada je 2. februarja 2006 družbo Dravske elektrarne Maribor določila za koncesionarja, koncesijska pogodba pa ni bila sklenjena. Zakaj? Zato ker se je to stalno politično pingpongiralo. In to dokažem še z odločitvijo Vlade leta 2019, ko Ministrstvo za okolje in prostor predlaga odpravo koncesije za elektrarne na Muri. Leta 2019. Ve se, kdo je takrat vodil Vlado. Ampak ravno na Muri in to je tisto, kar me posebej boli. Pa morda izkoristim to še kot izraz hvaležnosti vsem svojim kolegicama

Nisem problematiziral, Vlada je seveda z eno znatno zamudo nam odgovorila, lahko smo s tem vsaj delno zadovoljni, poudarek pa je na tem, da vsi tisti ali večina tistih tam, kjer je to možno, ki uporabljajo geotermalni potencial, geotermalno energijo in vodo, dejansko financirajo tudi v reinjekcijske vrtine. Koliko stanejo? Tam od 3 do 5 milijonov. Morate imeti dobro donosnost v podjetju, da si takšno investicijo lahko privoščite, ampak tu bi pa tudi morala država skočiti na pomoč s tako imenovanimi obratovalnimi podporami. Upam, da bo. Ker upanje umre zadnje. Hvala lepa.

problem Mure je nekje drugje. Nikoli v tej državi ni bila sprejeta jasna strateška odločitev, da gremo v energetsko izrabo reke Mure. In če bi imeli mi strateški dokument, kjer bi to jasno pisalo, verjetno ne bi bilo prepuščeno vsaki vladi, da spreminja odločitve okrog tega. Pa ne želim – kot rečeno, v preteklosti nisem bila zraven pri teh odločitvah, verjetno se pravno se pravno rešujejo kje drugje, na kakšnih drugih forumih, ampak jasna strateška odločitev za izrabo kateregakoli vira in v kakšni količini v Nacionalnem energetskem podnebnem načrtu, ki je naš edini energetski in podnebni strateški dolgoročni razvojni načrt in v njem sprejemamo te odločitve. Zadnji takšen dokument, ki je bil sprejet, je bil nacionalni energetski program iz leta 2004 in vmes je bilo eno dolgo obdobje 16 let, kjer ni bilo nobenega strateškega načrta na področju energetike. Zdaj ga imamo, hvala bogu, ga tudi prenavljamo in tam je prostor, da se tudi odločamo o Muri, če bo takšna volja in želja vseh deležnikov, če bo nek širok družbeni kompromis. Bi pa morda vseeno tudi pojasnila, da so danes na voljo vsa sredstva za proizvodnjo električne energije iz geoenergetskega vira, tako da tukaj ni nobenih ovir in to tudi ministrstvo spodbuja. Ne samo iz podporne sheme, zdaj tudi pripravljamo nov razpis iz kohezijskih sredstev. Kar se tiče proizvodnje električne energije, tukaj ne vidimo ovir, je pa res, da bo potrebno pomagati vsem zainteresiranim investitorjem, da izvedejo projekte, tudi prek olajšanja določenih postopkov. Tukaj sem prepričana, da se bomo srečali in skupaj oblikovali neke rešitve, ki bi bile primerne za ta zakon. Hvala. Hvala lepa.